Hvala vam.

sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odluke Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za pomorstvo,

Evo poštovane kolegice i kolege, nastavit ćemo sa radom kao što je i najavljeno i idemo na - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 54 Predlagatelj Vlada RH temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odluke Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? prije nego što date dodatno obrazloženje imamo zahtjev za stanku poštovani zastupnik Dalibor Paus u ime kluba. **Paus, Dalibor (IDS)** Tražim stanku u ime kluba IDS-a, PGS-a, Unije Kvarnera, Istarske stranke umirovljenika. Naime, Mate Rimac je temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobio 179 milijuna eura za razvoj robo taksija, odnosno autonomnih vozila bez vozača. S druge strane bez financijske pomoći Hrvatske željeznice razvile su svoj autonomni sustav, odnosno vlakove koji sami voze. Naime, u siječnju prošle godine, dakle vlak star 50 godina tehnički ispravan krenuo je sa postaje u Galižani prema postaji u Puli sa brzinom od 80 km/h ušao u postaju u Pulu sa putnicima i strojovođom u vlaku, produžio dalje prema pulskoj rivi i lupio u parkirani kombi. Naravno da sam ironičan i naravno da je puka sreća da nije bilo težih posljedica. Hrvatske željeznice su promptno reagirale, dovele su novi vlak koji je i sporiji i češće se kvari od staroga jer je stanje na željezničkoj pruzi u Istri a i u ostalim dijelovima Republike Hrvatske takvo da na nekim dionicama možete gotovo brže trčati nego što vlak vozi. Danas kada razgovaramo o zakonu koji regulira u stvari prava putnika u željezničkom prometu treba reći da je ono osnovno pravo putnika u željezničkom prometu da na siguran i brz način dođu od točke A do točke B. U tom je pogledu upravo IDS kroz rad u Europskom parlamentu i rad našeg europskog zastupnika amandmanima na transeuropsku prometnu mrežu osigurao pristup fondu od 26 milijardi eura za razvoj između ostaloga i željezničke infrastrukture i za njezinu modernizaciju. Tražimo stanku zato što nismo zadovoljni stanjem u željezničkoj mreži i nismo zadovoljni onime što Vlada čini kako bi se ta sredstva iskoristila i kako bimo poboljšali prometnu, odnosno željezničku infrastrukturu u Istri i Hrvatskoj. Hvala. Naravno odobravam stanku. A želite li da stvarno napravimo stanku? Ne. Možemo nastaviti, onda će u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Žarko Tušek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, uvažene kolegice i kolege zastupnici u HS-u. Evo ja ću se uvodno samo ipak osvrnuti na sam meritum ovog zakona koji je danas ovdje ispred nas, a pretpostavio sam da će, vidio sam sada i kroz ovu stanku i kroz eventualno neke replike biti rasprave o nekim drugim temama vezan za sustav željeznica u RH pa ćemo o tome nešto kasnije. Vlada RH na sjednici održanoj 6. rujna usvojila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu te isti zakon uputila u daljnju proceduru ovdje u HS. Naime, Naime, izmjene i dopune Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu predložene su zapravo zbog stupanja na snagu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća iz 2021.g. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu čime je stara uredba stavljena izvan snage iz 2007.g.. Najvažnije promjene sa stajališta zaštite putnika i prava putnika tiče se načela odgovornosti željezničkih prijevoznika kojima se putnicima daje pravo na naknadu. Ova nova uredba u odnosu na staru uredbu propisuje veća prava putnika, posebno u pogledu putnika s invaliditetom, olakšavanja prijevoza bicikala te popularizacije jedinstvenih prijevoznih karata. U tom kontekstu s pozicije uredbe novost je davanje prava na prijevoz osobnim asistentima osoba s invaliditetom kako je to priznato u skladu sa nacionalnom praksom s time da u slučaju da željeznički prijevoznik zahtjeva da putnik putuje sa asistentom isti ima pravo na besplatno putovanje. Ono što je također novost je izravno reguliranje pitanja prijevoza pasa vodiča koji mogu pratiti osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću u skladu sa relevantnim nacionalnim zakonodavstvom. željeznički prijevoznici i upravitelji kolodvora dobili su obvezu osigurati da svo osoblje koje pruža pomoć osoba s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti ili koji se izravno bave s putnicima mora pohađati obuku u vezi sa invaliditetom i redovite tečaj obnove znanja. Nadalje, predmetnom uredbom se olakšava prijevoz bicikala pri čemu je određeno da svaka kompozicija mora imati najmanje četri mjesta za bicikl iako država članica može propisati i veći broj. Važno je napomenuti kako ovo pravo vrijedi za vlakove koji će se u budućnosti nabavljati i samim time njezina implementacija. Uz navedeno ova ova uredba navodi još jednu novinu koja se odnosi na jedinstvene prijevozne karte koje bi se trebale nuditi gdje usluge željezničkog prijevoza putnika na dugim ili regularnim udaljenostima pruža jedan željeznički prijevoznik. Za putovanja pokrivena takvom kartom putnici imaju pravo na povrat cijene karte ili preusmjeravanje, pravo na naknadu, pravo na pomoć u slučaju da propuste sljedeću vezu ili veze. Ujedno ovim prijedlogom zakona izvršena je konverzija iznosa za prekršajne sankcije u valutu euro koje proizlaze iz prijedloga zakona i iz implementacije ove uredbe. Također prijedlogom ovog zakona bilo je potrebno provesti usklađivanje izraza u odnosu na propis kojim se određuje područje sigurnosti, interoperabilnosti željezničkoga sustava. Slijedom svega iznesenog ukratko, Vlada RH predlaže HS-u usvajanje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu u tekstu kako je predloženo ovom visokom domu. Hvala vam lijepo. Prije nego što ste izustili išta imamo već imali smo niz replika. Idemo redom, prvo je poštovana zastupnica RAdojčić. Izvolite.

Ovako, kao što sam prijedlog zakona izmjena zakona kaže zaštita prava putnika. Mi u Istarskoj županiji kao što ste mogli čut neovisno o nama političarima o političkom predznaku svi se zalažemo za isto. Svaki Istrijan godišnje od nas preko 200 tisuća uplati nekakvih 550 eura viška u državni proračun, solidarni smo sa svima sa manje razvijenim regijama, a jedini zapravo u Hrvatskoj nemamo uopće razvijenu infrastrukturu željezničke mreže ili imamo jako lošu razvijenu. Ja vas stvarno pitam i apeliram na vas, kada ćete konačno primjerice putovanje od Pule do Zagreba 270km koje traje ako idete željeznicom, a morate presjedati autobusom autobusom stić u Lupoglavu i doć do Rijeke busom, kada ćete napokon Istrijanima omogućit da se uspostavi adekvatna željeznička infrastruktura kakvu mi zaslužujemo?

trenutačno se za obadvije dionice u vašoj županiji provode studije koje će omogućiti projekte revitalizacije obadvije vaše dionice pruge. Ova centralna pruga koja ide od sjevera prema jugu od sljedeće godine krenut će u kontekstu remonta i održivosti njezinog funkcioniranja, budući da je njezina da je uistinu spora i da je u lošem stanju. Ali jednostavno ovo je segment posla koji se odvija u Istarskoj županiji, samo je dio onoga što Vlada RH radi u kontekstu revitalizacije cijele prometne infrastrukture u RH. A ono što je pred nama je naglasak na revitalizaciji HŽ-a kako u smislu naših pruga tako u smislu naših kolodvora, tako u smislu nabavke novih vlakova i svega onoga što ćemo učiniti, al eventualno u vremenu kroz ovu raspravu možemo malo razgovarati o tome šta se radi, kako se radi, koje su brojke i koji su iznosi predviđeni za HŽ. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolegica Radolović digla je povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen poslovnik?

Naime, loša infrastruktura naravno onda rezultira smanjenjem brzine vlakova, redovitim kašnjenjima, a izgradnja novih pruga također ne ide prema ranijim najavama, dakle pričam o onima koje se planiraju graditi EU sredstvima. Od 2019. godine ulaganje u redovno održavanje pruga se smanjuje. Svojevremeno je zapravo indirektno ministar priznao da je ne ulaganje u željeznicu odnosno ulaganje u cestovnu infrastrukturu zapravo politička odluka. Znamo da je isto tako za renesansu koju najavljuje u željezničkom prometu potrebno značajno ulaganje između ostalog iz državnog proračuna. Vas ovdje neću pitati o političkim odlukama to bih pitala ministra, međutim koji je plan, dakle pričamo o financijama, pričamo o državnom proračun. Koji je plan Vlade za tu renesansu? Hvala. **Reiner, Željko ne razumijem./… mislim vi imate naime pravo na svoje mišljenje i svoje viđenje cijelog procesa revitalizacije prometne infrastrukture, a samim time i željeznice, ali ja ću vam samo reći nekoliko brojaka. U tom vremenskom periodu o kojemu vi govorite 900 milijuna eura bili su investicijski projekti u Hrvatskoj željeznici, gotovo 500 milijuna eura investirano je u remonte i ubrzanje i vraćanja brzina pruga koje imamo. U ovom trenutku imamo gotovo 1,3 milijardu eura aktivnih projekata u Hrvatskoj željeznici, a sa pozicije nabavke opreme vlakova i tehnologije na željeznici investirano je gotovo pola milijarde eura sa naznakom da ćemo u vremenskom periodu koji je ispred nas investirati još pola milijarde eura. Teško je u ovako kratkom vremenu nabrojati svaki projekat, svaku nabavku, svaki problem. Mi smo svjesni da problema u željeznici ima, ali također smo svjesni da sve mora kako bih to rekao, svako vrijeme traži svoje, svoje zadatke i svoje izazove. Riješene su ceste, riješene su autoceste sada je uistinu vrijeme za željeznicu, ali to ne znači da

Poštovani državni tajniče iako izmjene zakona donekle poboljšavaju prava putnika moramo biti svjesni da sama regulativa neće značajno promijeniti svakodnevno iskustvo putovanja vlakom. Trenutna situacija je loša infrastruktura što smo već čuli, od zastarjelih vlakova, neodržavanih željezničkih kolodvora, a o trenutnom stanju željezničkih pruga ne trebamo ni govoriti. S obzirom na to da izmjene zakona same po sebi neće riješit problem lošeg stanja željeznica koje konkretno mjere Vlada planira poduzeti u vezi s hitnim ulaganjima u modernizaciju pruga, obnovu željezničkih kolodvora i rješavanje problema čestih kašnjenja vlakova. Naime i sami dolazite iz županije gdje ja živim i znate da je putnicima s one strane istočnog dijela županije još otežaniji i dugotrajniji put do Grada Zagreba zbog presjedanja u **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Poštovani državni tajnik. **Tušek, Žarko (HDZ)** Ovaj zakon niti ne govori o tome, ja se s vama apsolutno slažem. Uvažena kolegice zastupnice da srećom mi dolazimo iz jedne županije gdje su razvijena dva velika projekta obnove željezničke infrastrukture, pruga do Zaboka eto neki dan je otvorena svečano modernizirana pruga elektrizirana pruga prema Krapini. Vjerujem da će i ostali projekti iz Krapinsko-zagorske županiji u nekakvoj perspektivi imati svoju zdravu dinamiku, na tome se već radi ali nisam ja ovdje da govorim o projektima u Krapinsko-zagorskoj županiji ja sam ovdje da prije svega definiram strateške pozicije Vlade RH. One iznose koje sam rekao koje smo dosada postavili i koje smo realizirali u kontekstu obnove Hrvatske željeznice i ono što ćemo u perspektivi godina koje je ispred nas. Za Hrvatsku željeznicu uz ove aktivne projekte znači 1,3 milijarde eura aktivnih projekata u perspektivi narednih 7 do 10 godina pripremljeno je gotovo 5 milijardi eura novih sredstva i to nam daje zalog da možemo vjerovati da željeznica uistinu ima renesansu ispred sebe. Plus toga samo za naše lokalne i regionalne pruge osiguran je zajam Europske investicijske banke od gotovo milijardu eura i ti projekti se vrlo brzo i vrlo dobrom dinamikom realiziraju diljem RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Kujundžić. Hvala predsjedavajući. Poštovani državni tajniče evo prije svega vam želim čestitati i poželjeti sreću na mjestu državnoga tajnika. Ono što ću vas pitati je vezano za zaštitu dakle prava putnika, planirate li proširiti i uključiti putnicima pravo na psihološku podršku tijekom putovanja vlakom jer obzirom da imamo željeznice kojima je gotovo nemoguće utvrditi nekakvu prosječnu brzinu u konkretnom smislu ali ona se kreće od nekakvih 45 kilometara pri čemu na skoro svakom putovanju dolazi do ozbiljnog kašnjenja. Shodno tome smatrate li potrebnim putnicima omogućiti terapeuta za sve one traume koje oni imaju od našeg željezničkog sustava? Hvala vam. **Reiner, Željko Dobro, na taj dio se neću osvrnuti ali mu mogu reći recimo jedan interesantan podatak koji će vjerojatno i vas uvaženi zastupniče Kujundžić iznenaditi. Od 2019. godine do 2023. godine broj putnika na Hrvatskim željeznicama je porastao za gotovo 5 milijuna

broj učenika koji se vozi prugom povećan je za više od 11 puta, a broj umirovljenika koji se voze Hrvatskom željeznicom povećan za više od 4 i pola puta. Njima zahvaljujemo i na poštovanju Hrvatske željeznice, zahvaljujemo i na strpljenju ako negdje određeni projekti ne idu dinamikom kako su oni, kako Nama je potpuno jasno da Hrvatska treba modernije i brže željeznice, a treba niz novih vlakova i upravo na tome intenzivno radimo i projekti koji su upravo aktivni i koji će biti aktivni u perspektivi tome idu u prilog, eto. Hvala lijepo. direktiva koja je danas nama na raspravi osim zaštite putnika ona ide i u smjeru potaknuti rast opsega putovanja željeznicom. Studija obzirom dolazim iz Dalmacije nas zanima što se dešava od Oštarija južnije. Studija okvirnih mogućnosti elektrifikacije željezničkih pruga Oštarija-Knin-Split, Knin-Zadar, Perković-Šibenik je napravljena, međutim u planu HŽ Infrastrukture o tome nema niti riječi. Osim toga od nekakvog desetljeća željeznice od 3,5 milijarde eura kako je to najavljeno svega je nekakvih stotinjak milijuna određeno za ovaj dio od Oštarija prema, prema jugu, pa vas molim što ćemo uraditi u tome da upravo u smislu ove direktive potaknemo rast opsega putovanja željeznicom kad ste sada rekli da se povećao broj, pa mi smo prije 15.g. imali 80 milijuna putnika, sad smo pali na nekih 20, (HDZ)** Pa da, to je, prije svega uvaženi kolega zastupniče razumijem i vašu brigu za kraj iz kojeg dolazite i za željezničku infrastrukturu koja vodi prema vašem kraju. Na toj prugi, pruzi, ispričavam se, prema jugu, trenutačno se odvijaju projekti modernizacije i signalizacije koji će smanjiti putovanja na toj dionici za gotovo dva sata, upravo brigom Vlade RH ta je dionica postala međunarodnim TEN-T koridorom, što će mu omogućiti u perspektivi da idemo sa europskim financiranjem te dionice i da tu prugu možemo dići na veću brzinu. Za tu prugu, moram vam reći, nabavljeno je, nedavno je potpisan ugovor 6 novih elektrohibridnih vlakova, tako da se i komfor na toj, na toj dionici povećava. U svakom slučaju ako vi mene pitate da li je brzina putovanja iz smjera Zagreba prema smjeru, prema jugu, prema Splitu dovoljno velika, ona to nije, ali će biti brže i ja vjerujem da u godinama koje dolaze ćemo i tu prugu u kompletnosti moći obnoviti i staviti u onu brzinu koja je primjerena a to je barem 160 km/h. Poštovani zastupnik Tokić. je željeznički promet bio poveznica Zadra, Benkovca, Knina sa unutrašnjosti Hrvatske. Ta pruga je izgrađena '67.g., a u gradnji je sudjelovalo stanovništvo i to je značio početak uvođenja javnog prometa u taj izolirani kraj. Pruga je pretrpjela velika oštećenja i nikad nije vraćena i nije dobila onu ulogu koju je imala, a donosila je blagodat, civilizacija u zabačena mjesta Bukovica i Ravnih Kotara. Evo kada bi stanovnici tih krajeva mogli govorit o željezničkim uslugama i zaštiti prava putnika u željezničkom prometa tj. kada će započeti radovi na modernizaciji te pruge Knin-Zadar i kada će ta pruga sa svom popratnom infrastrukturom dobit novi sjaj? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Tušek, Žarko (HDZ)** Poštovani kolega Tokić, evo ovo je jedan lijepi primjer koji ste vi spomenuli, na što moramo biti ponosni. Ugovor je potpisan o vrijednosti 80 milijuna eura bez PDV-a. Uskoro narednih nekoliko dana ili tjedana najkasnije krenut će radovi temeljem izvođača koji je odabran na toj dionici, očekujemo da ćemo godinu i pol dana do dvije godine maksimalno te radove završiti, da će ta kompletno pruga biti od Knina prema Zadru obnovljena i da ćemo onda sukladno nekakvom hodogramu aktivnosti dolaska vlakova koji su već naručeni ili koji će se u perspektivi naručivati na tu prugu staviti moderne i nove vlakove. Tako da eto u tom smislu ovo je jedan lijepi primjer i dokaz brige Vlade RH za obnovu

Poštovani, očigledno je da modernizacija željezničke infrastrukture napreduje presporo uzrokujući ozbiljne probleme poput dugotrajnih zatvaranja pruga, nemogućnosti pravovremenog prometovanja i dostava, što šteti gospodarstvu. Primjeri takvih dugotrajnih zatvaranja pruga uključuju radove na relaciji Vukovar-Vinkovci, oko 18 km koji traju već 4.g., te rekonstrukciju i izgradnju drugog kolosijeka na relaciji Dugo, Dugo Selo – Križevci, oko 38 km koja je započeta koja je započeta još u 2017.g., a još uvijek nezavršena. Zanima me što ćete poduzeti kako bi se izbjegla ova dugotrajna zatvaranja pruga i omogućilo nesmetano, nesmetana komunikacija, te transport roba i putnika, te kako bi se ujedno i vratilo povjerenje putnika u željezničke, u Mislim ja sam upoznat sa obadva projekta naravno i sad da, da ne ulazim detaljno u svaki projekat možete se obratiti i meni kao državnom tajniku osobno i možemo na tu temu odraditi sastanak, dapače …/Govornik se ne razumije./… ću vas da točno znate zašto su ti projekti zastali, u kojoj su fazi zastali, pogotovo o projektu Dugo Selo – Križevac, Bogu hvala na tom projektu, eto daleko će za nekoliko dana pokrenuti intenzivno radovi, mi očekujemo da će taj projekat konačno biti do kraja 2026.g. završen. Zatvori su nažalost dio investicijskog ciklusa, gotovo je nemoguće ovakav opsežan obuhvat investicija realizirati bez zatvora pruge. Mi jedino što možemo jest intenzivirati komunikaciju sa onima koji provode ove projekte, a i sa operativom koja te projekte na neki način realizira, potaknuti ih da dodatno osiguraju svoje kapacitete da bi projekti išli na neki način brže, ali u ovom velikom investicijskom ciklusu koji se odvija i koji će se tek odvijati u hrvatskoj željeznici bit će naravno potrebno i strpljenja. Meni je drugo nešto teško oko toga svega skupa reći, ali ovo što moram reći pogotovo ovaj projekat Dugo Selo – Križevci intenzivno se radi… …/Upadica Reiner: Hvala./… …u komunikaciji i sa izvođačem da se pokrene i da se to što prije konačno završi. **Reiner, Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poznato je da se intenzivno obnavlja vozni park HŽ-Putničkog prijevoza, dosada je obnovljeno više od 50% voznog parka te tvrtke. Imamo 61 vlak koji je danas niskopodni moderni vlak koji danas vozi našim željeznicama, još 15 je naručeno i bit će isporučeno u naredne 2.g.. Ti vlakovi su, imaju veći komfor, prilagođeni su osobama sa invaliditetom, mogu prevoziti bicikle, putnici mogu besplatno koristiti Internet i mislim da je to jako dobro. Evo što je ta usluga, poboljšanje usluge vidi se kroz povećanje prometa u 2023. o čemu ste govorili, međutim uz nove vlakove porastu broja putnika pridonijelo je svakako i popularizacija

Ćosić, nešto ste sami rekli, al evo za ostale kolegice i kolege zastupnike nekoliko podataka. U zadnjih 10.g. isporučen je 61 novi vlak, samo u zadnje 3 i pol godine isporučena su 33 nova vlaka. U realizaciji je još 15 novih vlakova, do sada je obnovljeno gotovo 50% postojeće flote HŽ Putničkog prijevoza. Ono što je interesantno vama za reći, u pripremi je natječaj za 8 novih vlakova, baterijskih i elektrobaterijskih, osigurana je još jedna tranša za nabavku 5 ili 6 novih elektrohibridnih vlakova u vrijednosti od 110 milijuna eura. Ono što je sada, za sada utrošeno u vlakove gotovo pola milijarde eura i ono što je u nekoj perspektivi je dodatnih pola milijarde eura. Ono što je bitno za reći, da kroz te projekte modernizacije flote vlakova u velikom dijelu sudjeluje hrvatska industrija, hrvatska tehnologija, hrvatska pamet, na to smo posebno ponosni, kao što smo ponosni na to da je to upravo naš Končar nedavno u Berlinu na sajmu prezentirao svoj vlak koji je zagolicao puno širu javnost od naše javnosti ovdje u RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Miloš. Zahvaljujem. Evo, kaže državni tajnik da se na pruzi Dugo Selo-Križevci radi intenzivno. Drago mi je to, a ja bih pitala državnog tajnika zašto se na obnovi 30 .../nerazumljivo/... 38 km pruge Dugo Selo-Križevci intenzivno radi već 8 godina, da dan danas te intenzivne radnje još uvijek nisu završile? I zanima me tko će nadoknaditi ova europska sredstva koja smo izgubili zato što Hrvatska u 8 godina nije u stanju obnoviti 38 km pruge? Pretpostavljam da će to platiti hrvatsku građani iz proračuna i to zato što naš ministar kaže da Hrvatska nije u stanju istovremeno se fokusirati na ceste i obnoviti pruge. Dakle kao da ovdje govorimo o izgradnji transibirske željeznice, a ne zapravo o obnovi 38 km jedne pruge koja nije završena u roku od 8 godina i sad se na njoj intenzivno radi. Evo, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Tušek, Žarko (HDZ)** Pa dobro ja te vaše političke kvalifikacije, u taj dio ja ne bih toliko ulazio, ja ću vam samo nešto reći, gledajte, jest, istina je da taj projekat traje dugi niz godina, ja si ne uzimam za pravo da mogu suditi o tome i o svim eventualnim elementima zašto je do toga došlo. Činjenica jeste da je prvi konzorcij koji je vodila jedan, konzorcij hrvatskih firmi nažalost iz tog projekta nakon određenog niza godina izašao zbog niza problema koji su nastali u smislu kalkulacije cijena, izvođenja projekta, energetske krize, krize građevinske operative i svega što se dogodilo. Ono što vam sada moram reći, da Hrvatska neće izgubiti nikakve novce i da će Hrvatska, sukladno komunikaciji sa Europskom komisijom, taj projekat završiti u primjerenom roku koji je sada postavljen, a ako to bude tako, nikakve novce RH neće vratiti i ja sam uvjeren da ćemo do kraja 2026. tj. početka 2027. g. u

Bauk je isto dignuo povredu Poslovnika, u čemu je povrijeđen Poslovnik? **Bauk, Arsen (SDP)** G. potpredsjedniče, čl. mislim da je 210. Ja bih samo primijetio da ste prema kolegici Radolović bili oštriji nego prema kolegi Deuru. Dobro, vi ćete dobit svoju opomenu, nisam jer je on prestao govoriti kad sam ga opomenuo, a ona nije prestala. Prema tome, ovaj, prema tome, o tom se radi i sad odmah, evo, kad ste me već povukli za jezik. Svakome ću davati opomenu tko će zlorabiti institut povrede Poslovnika. Svi smo svjesni da će danas biti priče očito iz ovog što je dosad bilo, što se replika tiče, o svemu ostalome osim o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona. Svi će pričati i meni je to jasno, ja sam to pustio. Svjesno, da se priča o tome da mi imamo problema sa infrastrukturom željezničkom i svi to znamo. I možemo sad to ponavljati na 101 način i govoriti da to nije to dobar ovaj segment pruge, nije dobar ovaj segment pruge, pa znamo to i znamo da se to treba poboljšati. Prema tome, molim vas, ajmo se skoncentrirati na ono što je tema, a ne pričati o svemu i svačemu u vezi sa željeznicama, što ima veze i što nema veze sa ovim Zakonom. Pričamo o onome što ima veze sa zakonom, a nemojmo osim toga zlorabiti Poslovnik, da bismo odgovarali na nečije stavove koje se nama sviđaju ili ne sviđaju

povezivanje zračnih luka željezničkom, sa željeznicom i tako olakšavanje prijevoza putnika je jedna od jako važnih stvari, toliko važna da je 2018. g. Vlada RH u Splitu rekla da je povezivanja trajekta i zračne luke Split projet projet od državnog značaja, a onda kruži legenda da kada bi tadašnji gradonačelnik Krstulović Opara došao do ministra, da je zagovarao jednu trasu, a da bi nakon njega ušao Ante Sanader pa je zagovarao drugu trasu. Odnosno da se županijski i gradski HDZ u Splitu nisu mogli dogovoriti oko trase. Prošlo je 6 godina, Bogu je trebalo 6 dana da stvori svijet, a što se tiče ove pruge, evo, da budem plastičan, hoće li od gata sv. Duje do zračne luke sv. Jeronima voditi pruga po trasi sv. Andrej ili sv. Ante ili će sv. Andrej naći treći trasu, nama je svejedno, samo više ugradite tu prugu. Hvala. Pa ne, ove, ove, uvaženi kolega Bauk, ove finese oko trasa, nisam s time upoznat, pokušao sam se upoznati u problematiku hrvatskih željeznica maksimalno koliko sam mogao, ne znam, svaki kvadrat i svaki njezin centimetar, ali ja vam predlažem da se dogodite oko trase. Eto.

Htjela bih još jednom pitati da li se sve ove odredbe mogu primijeniti na autobuse koji voze na linijama gdje su zbog radova na pruzi putnici preusmjereni na dijelu pruge u autobuse? Ovo posebno ističem zbog osoba sa invaliditetom te ovim putem napominjem da na stranicama voznog reda HŽ-a tek ulaskom na treću stranicu pod raznim informacijama dobivate informaciju o prelasku u autobus što nije dovoljno transparentno i vidljivo korisnicima prilikom planiranja njihovih putovanja. Hvala. **Reiner, Željko što se tiče konzumacije usluge naravno da ona podrazumijeva i autobusni prijevoz koji je privremeno inkorporiran na određenim dionicama ukoliko, ukoliko je zastojem zatvor pruge, a ovo ostalo stvarno nemam te informacije ali ako imate nešto konkretno primjere gdje se to dogodilo, što se dogodilo možete se obratiti nama u ministarstvu mi ćemo sa HŽ Putničkim prijevozom provjeriti. Možda se stvarno nešto u tom smislu može i poboljšati. Ja vjerujem da se uvijek može, Hvala lijepa. Žele izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu o ovoj točci i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovani zastupnik Ivica Ledenko. Izvolite. Poštovani predsjedavatelju, poštovani državni tajniče sa timom, pa da predsjedavatelju sve ovo o čemu smo mi pričali zapravo je vezano uz temu. Naime, tema je i Direktiva 2021/782 koja ima dva cilja zapravo. Jedan cilj je zaštita putnika, a drugi cilj je potaknuti rast opsega putovanjem željeznicom, a ako ne budemo podizali standarde putovanja željeznicom tada nećemo moći potaknuti rast opsega i naravno nećemo moći ni u pravom smislu zaštititi putnike. No, ajmo najprije na ovu direktivu. Direktiva u tom smislu je jako dobra, dakle ona je podigla standard i ljestvicu zaštite putnika na jednu višu, Ona razrađuje što se dešava u slučaju poremećaja tijekom putovanja. Ona daje i odgovore na potrebe osobe sa invaliditetom u smislu i one smanjenje pokretljivosti i u smislu korištenja asistenta i pomoći pasa za tu namjenu. Također, ovdje je važno da dolazi do prava na vlastito preusmjeravanje putnika u slučaju, u slučaju prekida putovanja i navodi se uz naknadu potrebnih primjerenih i razumnih trošaka dodatne karte. Tu, tu predumijevam da će biti određenih, određenih sporova. Ovdje također nema više diskriminacije na državljanstvu. Imamo jedinstveni obrazac na povrat iznosa prijevozne karte i odgovarajuće naknade. Ista prava se jamče putnicima željeznicom i na domaćim i na međunarodnim putovanjima. Izuzeti mogu biti tek nekakve turističke, povijesne rute ili pak prigradske, gradske i regionalne usluge. Jedan od dobrih stvari ovoga, ove direktive je jedinstvena karta, dakle ukoliko jedan prijevoznik na jednom dugom putovanju radi prijevoz tada on mora imati mogućnost izdavanja jedinstvene karte, a u slučaju da ima više prijevoznika također i njih se potiče da sudjeluju u formiranju dakle jedinstvene karte. Za putnike je to dakako benefit jer imaju pravo na povrat troškova i preusmjeravanje i pravo na naknadu i pravo na pomoć ako propuštaju slijedeću ili slijedeće veze. Time zapravo putnicima se daje poticaj da se odluče na putovanje sa presjedanjima jer takva putovanja smatraju jednim putovanjem, a onda imaju ove, ove zaštite koje sam, koje sam prethodno spomenuo. Kao što je i državni tajnik kazao ovim, ovom direktivom se također i određuje minimalni broj bicikala koji se prevoze u jednoj, u jednoj kompoziciji vlaka pa je to četiri. Vjerojatno u nekim, dakle očito se pokazalo da postoji, da postoji ta avanturistička potreba gdje dio ljudi se želi voziti biciklom pa onda jedan dio i uzme vlak. Vjerojatno u nekim sezonskim opterećenim, opterećenim trenucima će taj, taj broj bicikala od četiri biti, biti premalen Također, ovaj željeznički prijevoz se želi u svom komforu, u pristupu informacijama u stvarnom vremenu izjednačiti sa nekim razvijenijim prometima pa čak i biti bolji od njih kao što je recimo avio, Također, iz stare direktive ostale su, a to govorim radi evo javnosti da ako vlak kasni između 60 i 119 minuta ima pravo se povrata na 25% cijene karte, ako je preko 120 minuta i dulje tada na 50% cijene karte, a vjerujem da tada onima kojima kasni vlak 2 sata da im nije ni do povrata karte ni do ničega nego da što prije se prebace na neko drugo alternativno prijevozno sredstvo. Također, međutim novina u ovoj direktivi je to da su se omogućile i određeni oslobađajući razlozi za prevoznike i tu mi se čini da bi moglo biti nekih sivih zona gdje bi sve prevoznici mogli tražiti oslobađajuće, oslobađajuće razloge i tamo gdje ih nema. Dakle, to su naravno nepredviđene okolnosti, više sile, vremenske nepogode, oštećenje od strane nekih trećih lica, ali primjerice ne mogu se štrajkovi ili propusti drugog željezničkog prijevoznika uključiti u ove oslobađajuće razloge. Dakle, ovi drugi željeznički koji prometuju istom infrastrukturom. Također, su uvedeni mehanizmi da se spriječi zloupotreba jednostranog proglašenja okolnosti pod nazivnik viša sila te izvještavanje nacionalnog tijela zaduženog za nadzor uredbe od strane prijevoznika u postotku usluga koje su otkazane ili odgođene zbog više sile. I tu također vidim donekle sivu zonu i taj kontrolni mehanizam će trebati dobro ustrojiti kao bi putnici mogli doći do primjerene naknade, a ne da im se prijevoznici tu na neki način izmotavaju nekim obrazloženjima koja, koja kao primjerice da se to obrazloži hitnom, hitnom slučaju u vlaku a zapravo je bila stvar uzrokovana lošim stanjem vozila. Dakle, ovdje je uredba malo ušla i u sferu olakšavanja prijevoznicima ostavljajući im listu koja će ih amnestirati od naknade, međutim i u tom slučaju za putnika ostaje pravo na pomoć, to je obrok, piće, smještaj u slučaju kašnjenja u dolasku ili prolasku ili otkazivanju pak' usluge. No, sada dolazimo do one činjenice u kojoj ste dobro to detektirali da ćemo dosta govoriti, a to je stanje, stanje naših željeznica i ono je jasno vrlo povezano sa ovom direktivom, jer ponavljam radi se o zaštiti putnika, u svakoj vrsti zaštite putnika pa i u zaštiti putnika da na vrijeme sigurno dođe na točku odredišta a ne da kasni kako smo vidjeli i po dva sata. I također je drugi cilj potaknuti opseg putovanja željeznicom. A da bi nam željeznica iz nekih bivših godina gdje je bila možda u prvom planu prijevoza sada pala na treću, četvrtu, dakle opciju za putovanje potrebno je uložiti velika sredstva, znatna sredstva u Hrvatske željeznice Hrvatski željeznički sustav je zapušten. On je političkom odlukom vjerojatno, jer uvijek je to politička odluka gdje će se sredstva ulagati. Nedostatkom sredstava pao u sjenu vjerojatno mreže novih autoputova, a u posljednjih 15 godina je broj prijevoza putnika sa 80 milijona godišnje pao na 20 milijona. Prosječna brzina vlakova kako je moj kolega Kujundžić istaknuo se negdje kreće od 45 do 58 km/h. To su zapravo tužne, tužne Još je možda najtužnije u cijelom tom sustavu onaj dio iz kojega ja dolazim, znači područje Dalmacije, Šibensko-kninska županija i nas naročito muči neelektrificirana pruga od Oštarija prema čvorištima Kninu, Perkoviću, odvojci za Zadar, za Split, za Šibenik gdje evo primjerice mislim da je i kolega Tokić spomenuo 2014. godine je zadnji putnik izašao na kolodvoru ili se ukrcao na kolodvor u Zadar. Evo doduše sad je bio ovaj turistički, tzv. Orient express je zapravo Continental express gdje su se turistički vozili, pa su im čak kažu i dozvolili da prođu kroz Bibinje gdje vidim da je u HŽ Infrastrukturi će biti to izmještanje pruge. Naime, u Bibinjama vlak prolazi Frane to znamo čisto kroz centar mjesta. Dakle, slaba i neadekvatno održavana infrastruktura, neelektrificirana što nas muči iako je studija napravljena, međutim u planu HŽ Infrastrukture ne nalazim da će se to mi je propustio odgovoriti državni tajnik kad sam ga pitao o elektrifikaciji. Očito da nema u planu da će se ta pruga od Oštarija prema jugu elektrificirati. Tome vjerojatno je i naručivanje ovih vlakova koji bi trebali uskoro prometovati 2026. ako se ne varam tako je barem dogovoreno sa Končarem, znači da će se kupiti vlakovi koji će imati hibridni pogon gdje imamo mreže iz mrežnog napajanja, gdje nema dizel motorima. Jel'? Nadam se da ćemo sa ovom, sa tim vlakovima mi u Dalmaciji biti sretniji, jer prethodni način rješavanja sa nagibnim vlakovima znamo da je na neki način doživio, pa ja bih čak to nazvao i fijasko ne samo zbog strašne tragedije u Rudinama gdje je poginulo šest ljudi, više desetaka, preko 50 je ozlijeđeno već zato što je cijeli proces nabave tih vlakova bio zapravo ha ja bih rekao kompromitiran. Nabavljeno je naime bez studije opravdanosti i sa izravnom pogodbom, potrošeno je tamo nekih 35 milijuna eura. Jedan po jedan vlak su ispadali iz stroja, a na kraju je inspekcija skinula i nagibnost tih vlakova, pa smo od nagibnih vlakova dobili samo vlakove. Dakle, s tim u svezi evo pozdravljam odluku da će napokon naša tvrtka a ne ova od nagibnih vlakova gdje je bio sporazum sa njemačkom tvrtkom Bomberg ako se ne varam, da ćemo ipak ovdje sa našom pameći i evo tih 57,4 milijona eura pametnije iskoristiti i da ćemo mi u Dalmaciji biti zadovoljniji vlakovima koji bi nam trebali doći. Ono što također najava Vlade je da je ispred nas desetljeće željeznica. Dakle, evo došle su i željeznice na red i ja sam pročitao, a vidim da je sad to još podebljao državni tajnik na pet milijardi eura. Govorilo se tad prije godinu dana nekih tri i pol milijarde eura, međutim kada se raščlani što je to za ovaj južni potez od Oštarija južnije onda je to nekakvih stotinjak milijona što je budimo iskreni, realni u odnosu na tri i pol milijarde ipak nekakve su to mrvice. Dakle, vidimo elektrifikacije nema. Sa druge strane imamo nekakva ulaganja na tom potezu, nešto u kolodvore, nešto u usjeke, nešto i u modernizaciju sigurnosti i signalizacije. Međutim, velim to će, to su premala sredstva ako ih sagledavamo u kontekstu ukupnih ulaganja u Republici Hrvatskoj. ova planirana ulaganja ako se ostvare su određeni povoljan moment. Evo uz nove vlakove i ova nekakva ulaganja, ove vaše su jako optimistične izjave da ćemo skratiti putovanje za trećinu u odnosu na sad. To bi bilo već jako dobro. Evo mi se u Dalmaciji tome veselimo. Nadamo se da će se čvorištima poput Knina, poput Perkovića vratiti stari sjaj, da će oni dobiti one uloge koje su nekad imale gdje su se oko tih čvorišta onda i ostala infrastruktura Mogu kazati da uz podizanje ove pravne regulative što je predmetna direktiva EU koja je pred nama nedvojbeno jest, koja osim zaštite putnika ima i za cilj poticati putovanje željezničkim prometom mora, dakle i to će vjerojatno biti izlaganja svih kolega, mora pratiti i snažnije ulaganje u željezničku infrastrukturu. Dobra i održavana infrastruktura koja će omogućiti uz nove i komfornije vlakove brže, efikasnije povezivanje juga i sjevera jedini je način za ispunjavanje ovog drugog cilja iz ove direktive. Znači potaknuti rast i opseg putovanja željeznicom. Evo, u nadi i vjeri da će zaista Vlada RH, resorno ministarstvo se sjetiti da i mi u Dalmaciji volimo putovati vlakom, vlak je vrlo komforan način putovanja, da ćemo u tom smislu dobiti brže, efikasnije, komfornije vlakove i bolje i moder… moderniziranije željezničke kolodvore. Evo primjerice mi u Šibensko-kninskoj županiji sufinanciramo našim studentima put vlakom i uz sve naše i marketinške akcije vrlo malo se studenata ovaj odlučuje na putovanje vlakom jer zaista oni u ovom trenutku nisu atraktivni. učinite sve da se modernizira i pruga prema jugu, nemojte zaboraviti hrvatski jug nego ga evo brže, bolje, efikasnije povežimo na zadovoljstvo svih naših građana iz Dalmacije. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Tomislav Golubić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, evo u ime Kluba SDP-a odmah na početku da kažem znači mi ćemo podržat ovu izmjenu ovog zakona, ali treba jasno svima reći kakva je ovo izmjena zakona i o čemu se tu radi. Dakle, radi se o Direktivi EU Europskog parlamenta i Europskog vijeća koja je stupila na snagu prošle godine u lipnju i mi smo kao članica EU obvezna preuzeti dakle tu direktivu, implementirati u naše zakonodavstvo kako bi ona bila jednaka u svim članicama EU. Mi to danas imamo na stolu prvo čitanje i nismo mi protiv toga se to implementira unutra jer donosi nekakve dobre stvari koje su vezane kao što je državni tajnik rekao i vezano za osobe sa invaliditetom i vezano za pse vodiče, vezano za prijevoz bicikla u željezničkom prijevozu. prijevozu. Međutim, ono što je neizbježno pričati o svemu tome je da iako idemo u korak sa regulativom EU što se tiče zaštite prava ljudi koji se prevoze željezničkim uslugama naša željeznička infrastruktura i usluge koje se odvijaju po njoj kao što je ovoga najavljeno je da idemo u renesansu jednu u željezničkoj infrastrukturi. Međutim, činjenica je da smo mi danas u mračnom dobu srednjeg vijeka što se tiče željezničke infrastrukture. Mi se svi skupa možemo nadati da će ta renesansa o kojoj državni tajnik priča da će doći što ranije. E sad iz razno raznih razloga ona nije mogla doći prije. Neosporna je činjenica, pogotovo stvarno bilo bi licemjerno ja koji dolazim iz Koprivnice da pričam da se u željezničku infrastrukturu ne ulaže. Svaki dan prolazim pokraj velikog gradilišta Križevci-Koprivnica-Botovo i vidim da se stvarno radi, nažalost ne radi hrvatska tvrtka radi turska tvrtka, nadam se da će u rokovima to završiti. Također spomenuta je Dugo Selo-Križevci dionica koja je započela prije x godina i stoji, jako dugo stoji zato jer je tek nedavno potpisan ako se ne varam peti aneks sa izvođačem ugovora i financijsko razdoblje di je EU davala novce za tu dionicu je prošlo. 40 miliona eura ćemo morati sami platiti. Ok. I jedna i druga dionica su vam dio dionice Rijeka-Zagreb-Budimpešta. Jedna jako bitna dionica željezničkog prometa koja u spomenutom strateškom dokumentu EU to su TEN-T koridori, ispravite me ali mislim da je i 2013. kad smo ušli u EU bila je unutra i od onda se kreću pripremati papiri, kreću se pripremati projekti jer ako je nešto nacrtano u TEN-T koridorima to onda EU plaća. Šteta, taj dokument je donesen početkom 2013., mi smo u srpnju 2013. ušli u EU pa ne znam koliko smo imali utjecaja vezano za tu mrežu. Međutim, ono što je vidljivo da je u izmjenama u 2013. godini Slovenija jako puno toga povukla baš što se tiče željezničke infrastrukture, što se tiče i autoputeva. Mi smo sad, taj dokument vrijedi 10 godina 2023. se ponovno mijenjao taj dokument i državni tajnik se danas tu pohvalio da se uspjelo u taj strateški dokument EU dodati još i prugu prema dolje Dalmaciji prema jugu, ispravite me dodana je pruga prema Slavoniji, prema Beogradu. Ono što mi je žao a bilo je pitanja tu, zašto je Istra izostavljena i zašto unutra nije mogla ući nizinska pruga Varaždin-Koprivnica-Virovitica-Osijek koji su isto bitni koridori i mislim da je jako bitno da se i to pokuša, to je sad proliveno mlijeko, međutim lobiranje za to je počelo već danas potrudite se da 2033. to uđe u strateške dokumente EU i da nam EU to plati. Zašto? Zato jer RH očigledno nema dovoljno novaca da bi sama mogla graditi druge kolosijeke pruge, da bi sama mogla graditi elektrifikaciju naših pruga. Zašto je to bitno? EU je to prepoznala već odavno. EU ima svoje ciljeve koji se vežu i za zelenu tranziciju, koji se vežu i za održivu mobilnost i sve ostalo i svjesni su da, pogotovo veliki gradovi di imate jako velike dnevne migracije stanovništva koji dolaze na posao u te gradove. Mislim dovoljno je ujutro oko 9 sati doći u Zagreb, vidjet ćete šta se dešava u Zagrebu jer u Zagrebu da svake godine 15 do 20 tisuća novoregistriranih vozila bude samo u Zagrebu, a ne pričamo o novootvorenim mjestima i dnevnim migracijama svih onih radnika koji dolaze u Zagreb iz okolnih mjesta. Zašto? Zato jer konkretno u ovom trenutku ja da bi iz Koprivnice došao u Zagreb moram prvo sjest na vlak, pa premještam se u autobus pa cestom autobusom do Križevaca pa onda idemo dalje opet vlak i… znači, trenutno to nije uređeno, međutim, oke, imamo jasne rokove koji su postavljeni pred nama, EU je rekla da konkretno za dionicu od mađarske granice do Zagreba, ako se ne varam, do 2027. to treba napraviti, povući sredstva i ja stvarno želim da se to napravi, što god možemo pomoći i napraviti da se sredstva u potpunosti povuku, da se projekt realizira, mislim da tu mora bit konsenzus u Saboru, da to nije uopće upitno oko toga da li ćemo se oko toga složiti ili ne. Međutim, svi ti procesi koje EU radi, a i ova Direktiva je jedan od tih procesa, znate, mi smo sad ušli u komplet jedne Francuske, ušli smo u komplet sa jednom Njemačkom, ušli smo u komplet sa jednom Belgijom, ušli smo u komplet sa državama koje imaju željeznicu uređenu na takav način da nema tu kašnjenja, znate, šta god mi mislili, neusporedivi smo. Iako volimo mi ponekad imat jako visoko mišljenje o sebi, međutim, danas, a to se i složio i ovaj potpredsjednik Sabora sa svojim komentarom nedavno kako se svi moramo složiti da je željeznica u lošem stanju, međutim, Hrvatska je dio EU, danas mijenjamo zakon da bi bili u skladu s direktivama EU i okej, ajmo se nadati svi skupa da za 10, 15 godina budemo dosegli možda ne 100% onoga što ima Njemačka ili Francuska, ali da dođemo na razinu od nekakvih 70, 80%. To se može ostvariti i treba iskoristiti u ovom trenutku sva sredstva koja možemo iskoristiti kroz TNT koridore, Europsku komisiju, dakle da dobijemo novce od Europe, da se ti novci potroše u unaprjeđenje željezničke infrastrukture. Ono što moram izraziti zabrinutost je da ako od 2013. imamo koridor Rijeka-Zagreb-Budimpešta u tim koridorima, šta je sa dionicom od Rijeke do Zagreba? Rekao sam što je od Zagreba do Mađarske, imamo jednu dionicu koja 8 godina se gradi pa stoji pa sad će se završiti, imamo drugu dionicu koju rade Turci, nadam se da će ju napravit u rokovima, treba se napravit apsolutno sve što se može, ne zbog samo zelene tranzicije, zbog smanjenja CO2, zbog svega onoga što je EU. Nama je tu bitna luka Rijeka, luka Rijeka bez tog koridora već sad zaostaje za lukom Kopar. I nemojte misliti da je to, eto tak slučajno došlo zbog, Slovenci su napravili željeznicu prije nego što smo napravili mi. Točka. Imamo sad mogućnost, imamo koridore, ne samo za Rijeku, znači spomenuto je, imamo uz rijeku Savu koridor, dakle Nova Gradiška, Slavonski Brod, dolje prema Srbiji, imamo koridor prema Mađarskoj, imamo ovaj koridor prema Sloveniji i imamo koridor dolje prema Dalmaciji. Ajmo napravit sve što možemo, stvarno sve što možemo da povučemo ta sredstva da se to izgradi i da možemo pričati o tome, to ne može bit za 5 godina, ne može. Ali za 10 godina možemo pričat o tome da imamo pomake i da eto, vidite, za 10 godina uspjeli smo napraviti od Budimpešte do Rijeke ima pruga koja je dva kolosijeka, koja je elektrificirana, gdje ne samo da se prevoze kontejnerska roba nego i ljudi idu iz Karlovca, iz Križevaca, iz Vrbovca, iz Koprivnice, idu na posao u Zagreb, smanjili smo broj vozila u Zagrebu, manje su prometne gužve u Zagrebu, ne moramo više razmišljati o 3. traku zagrebačke obilaznice, zašto? Zato jer je par tisuća vozila svakodnevno u Zagrebu manje. Pa možda je to jedan dobar smjer. Možda je to jedan dobar smjer, međutim, to niti može napraviti grad Zagreb niti grad Križevci niti grad Karlovac niti grad Koprivnica niti županija. To može napraviti RH, to može napraviti ministarstvo i nemojte sumnjati da u ovom Saboru oko takvih stvari nećete imati konsenzus svih zastupnika jer je to u interesu RH, jer je to u interesu svih gradova, svih županija, to je u interesu gospodarstva RH. Zato vas molim, pronađite rješenja, friško ste državni tajnik. Možda postoje neke stvari, možda postoji regulativa koja vas sprječava, možda se taj aneks sa tim izvođačima na dionici Dugo Selo-Križevci mogao sklopiti i 2 godine prije. Nije se sklopio. Okej. Da li postoji regulativa koju mi možemo izmijeniti da bi vama pomogli da vi efikasnije radite svoj posao? Dajte nam to na stol. To je prijedlog koji mi očekujemo od vas. Ovaj današnji prijedlog izmjena zakona, nismo to mi izmislili, to nam je EU poslala i rekla vi to morate. Jesmo članica EU i mi ćemo to usvojiti i neće bit problema, ali provedba projekata koji su bitni za RH, a to je željeznička infrastruktura neće ić na ovaj način. Ako smo mi sad već više od 10 godina u EU, ja vas pitam, oke, koja je to sad pruga završena jer je u TNT koridorima jer ju je EU platila? Neću dobit odgovor. Ajmo se ne dovest u situaciju da 20 godina članstva u EU mi i dalje nećemo imati odgovore na to pitanje, nećemo moć dat odgovor. Ponavljam, željeznica, ne samo da je bitna za gospodarstvo, bitna je za stanovništvo, bitna je za zelenu tranziciju, bitna je za održivu mobilnost, bitna je za smanjenje CO2, dovoljno je ovo sve nabrojano da bi svima moralo biti jasno da je to nešto što je stvarno od interesa za RH i oko toga će u Saboru morat biti konsenzus, a na vama je u ministarstvu da da te projekte provedete u skladu sa rokovima koje ste si zadali dok ste se prijavljivali na sredstva EU, na vama je da vidite kako i na koji način, ponavljam, u ovoj birokratiziranoj državi punoj biljega i svega, kako smanjiti, kako optimizirati zakonsku proceduru kako bi ti projekti koji su od interesa za RH bili što prije provedeni, sa što manje problema i što manje penala. Hvala. U ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a, Unije Kvarnera i ISU-PIP-a govorit će poštovani zastupnik Loris Peršurić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege evo odmah prije svega ću reći da ispred Kluba zastupnika IDS-a mogu najavit kako ćemo biti za ova usklađenja po pitanju prava putnika u dijelu koji se odnosi na prijevoz bicikala, prava osoba sa invaliditetom i popularizacija jedinstvenih prijevoznih karata te neke druge odredbe što sam zakon i govori. Nadovezao bih se na raspravu o ovom zakonu, a da govorim o pravima i onih malo putnika koji koriste istarske željeznice koje bi trebale biti integralni dio Hrvatske željeznice. Evo, radi se o temi koja već duže vrijeme izaziva mnogo rasprava i napora, ali koja traži hitnu akciju, revitalizaciju i modernizaciju istarske željeznice. Evo čuli smo puno oko toga u medijima, a čuli smo i čut ćemo sigurno evo i danas vezano za ovu temu koja možda i svi mi se direktno ne osvrćemo ali opet na kvalitetu prijevoza prije svega ću reći na, na sigurnost definitivno i sama infrastruktura je bitna. Evo, nešto su malo spominjali prije mene i kolega Paus i kolegica Radolović i sigurno pozdravljamo ugovaranje izrade studijske dokumentacije za dionice Pula–Buzet i Lupoglav-Raša Lupoglav-Raša nakon čega tek slijedi i projektna sama dokumentacija. Međutim, ovdje definitivno ne možemo stat znam da nećemo stati, da ni vi ne želite stat, ali ono što je bitno i ono što napominjemo i ono što smo čuli danas u više navrata ovdje potrebno je dakako ubrzati dinamiku procesa jer modernizacija same željeznice nije samo nekakav tehnički zadatak već to je ono što će napravit razliku za razvoj evo konkretno ja mogu govoriti za Istru u budućnosti, a i općenito možemo govorit o svakom dijelu Hrvatske što smo maloprije i mogli čuti. Evo, imamo prugu koju moramo modernizirati kako bi smanjili opterećenja na našim cestama osobito u turističkoj sezoni, omogućiti dolazak u Istru željeznicom nije samo prilika za turizam već i za naše gospodarstvo. Efikasna željeznička infrastruktura donosi prednosti u prijevozu robe i putnika, a to je nešto što trenutno ne iskorištavamo dovoljno skoro ću reći evo u Istri gotovo i nikako. Ako nastavimo sporim tempom izgubit ćemo vrijedne godine koje i polako i gubimo. nekako kad bi dao usporedbu 2050. neka puno je bliža nego '90.-ta godina i vrijeme je da počnemo djelovati u skladu s ciljevima održivog razvoja posebno da iskoristimo sredstva EU. Evo, maloprije smo isto mogli čuti od kolega Pausa o stanju željeznice u Istri, ne da ću reći da je na onom, na onoj razini '90.-tih već je vjerojatno i puno niže sada. Svjesni smo koliko se oblici transporta mijenjaju dok je Istra i dalje autodestinacija, ako želimo ozbiljno razmišljati i o smanjenju emisije CO2 i o klimatskim promjenama željeznica je definitivno i budućnost. Naša željeznička mreža treba biti pristupačna ne samo turistima već i učenicima koji su gotovo jedini korisnici istarske željeznice. Evo, ne znam mogu dati primjer trenutno pretpostavljam ili vjerujem da je sigurno tako broj ljudi koji ide ne znam s jednim tramvajem do Trga bana Jelačića je sigurno više nego koliko samo učenika ima po, na samoj željeznici u Istri jer definitivno ovaj jako je u lošem stanju. Je li to budućnost za našu Istru koju želimo evo moramo stvoriti pouzdan oblik prijevoza za naše mlade i njihove obitelji, ali i za same turiste koji već pokazuju interes za, veći interes željeznički promet. Evo pogledajte prije nekoliko godina, meni se čini da više nema te linije ali pred nekoliko godina bila je ona linija Prag-Rijeka onda iz Rijeke je taj Čeh morao doći ili taj gost morao doći s autobusom onda do Istre, naravno da tu nije bilo uopće nekakvog motiva s druge strane ni interesa i tih gostiju je definitivno bilo puno manje. Spoj na europsku željezničku mrežu mora postati prioritet jer svjesni smo koliko se vremena treba čekati još za probijanje tunela kroz Učku, vjerujem da će do toga sigurno i doći. Kako kažem neće to tako brzo, a i kad dođe treba biti i sama mreža spremna na sve to tako da evo prijedlog opet ide s moje strane, s naše strane u ime kluba, a i vidim i u raspravi prije mene da se to sve malo i ubrza. Istra zasigurno zaslužuje da se u nju ulaže kako svojim doprinosom u BDP-u, punjenjem državnog proračuna, ali i vraćanjem uloženog zato mislim da ne moram naglašavat još jednom koliko je za nas ovo važno. Ponavljam još jednom nije to samo za nekakve goste koje dolaze u našu Hrvatsku, u našu Istru već i za sve naše građane Istre koji bi lakše bili povezani i sa ostatkom Hrvatske, a i općenito sa ostatkom Europe. Hvala. U ime Kluba zastupnika Možemo! govorit će poštovane zastupnice Jelena Miloš i Dubravka Novak. Najprije poštovana zastupnica Miloš. Izvolite.

Dobar dan svima. Zahvaljujem predsjedavajući i evo prvo bi se možda osvrnula na ovu prethodnu raspravu. Ja namjerno nisam htjela koristiti institut povrede Poslovnika i tu se slažem sa predsjedavajućim stvarno mislim da nije primjerno da na svaku kritiku se reagira povredama Poslovnika i na taj način kršimo sam Poslovnik koji smo, koji smo sami donijeli. Inače uvijek nastojim u saboru gradirati pitanja i odgovore i svoju reakciju na razne rasprave zato što mislim da u krajnjoj liniji svi moramo biti konstruktivni. Međutim, kad kažem gradirati mislim u smislu da kritika je jača kada je zapravo neaktivnost i upravljanje lošije i zapravo ako imamo situaciju da jedna pruga nije obnovljena 8 godina 38 kilometara pruge onda naravno da na to možete očekivati poprilično jaku kritiku oporbe, ta kritika mora biti, a odgovor na to ne bi trebala biti uvrijeđenost nego to kako će se riješiti jedan problem lošeg upravljanja i kako će se ta situacija dovršiti. Slažem se i s time da zapravo mi ne, mi danas razgovaramo o direktivi koja daje značajna prava putnicima, međutim, ta prava se ne mogu ostvariti s obzirom na trenutnu situaciju upravljanja kakvu imamo u HŽ-u s obzirom na stanje naših pruga, zapuštenost infrastrukture i ostalo i zato je jako bitno razgovarati i o kontekstu upravljanja HŽ-om s kakvim smo danas suočeni i zato bih ja današnji govor započela jednom crticom koju mi je prepričala jedna od putnica i koja opisuje to žalosno stanje koje imamo danas u HŽ-u i probleme da putnici zapravo ne mogu onda ni ostvariti ta svoja prava koja imamo u samoj direktivi. radnja priče je smještena u Dugo Selo i to je priča jedne putnice koja svakodnevno čeka vlak na željezničkom kolodvoru u Dugom Selu na putu za posao u Zagreb. Znamo da je kolodvor Dugo Selo svečano otvoren 1870. g. kao dio paneuropskog koridora, a danas 2024. je u gorem stanju nego ikad. Naime, 2016. g., točnije 27.5. 2016. g., tako barem piše na tabli građevinskih radova, krenula je obnova zgrade željezničkog kolodvora, a trebala je završiti 27.2.2020. g., tako barem piše na tabli. Međutim, evo nas ipak 8 godina kasnije, 3.10.2024. g. ta ista zgrada još uvijek nije obnovljena. I tako dok je zgrada željezničke stanice godinama zatvorena i dok polako propada imamo situaciju da svaki dan na stotine putnika stoji ispod dvije male nadstrešnice i čekaju vlakove koji u principu i u pravilu uvijek kasne. Zaposlenice HŽ-a godinama sjede u metalnoj kutiji, nekad i po velikoj žegi, nekad i po zimi i izdaju karte putnicima, rade svoj posao, često trpe nervozu putnika jer vlakovi kasne, one nisu za to krive, često trpe nervozu zbog ogromnih redova za karte jer naime, radi samo jedna blagajna i to sve u gradu koji ima zapravo 20 tisuća ljudi koji svakodnevno migriraju, idu na posao, idu u škole, vraćaju se s posla, vraćaju se iz škole i pritom koriste željeznice. Dakle ovaj problem da se nešto radi odnosno ne radi 8 godina uzrokuje poprilične probleme u svakodnevnom životu tih ljudi. Isto tako, učenici Dugog Sela koji su prije 4 godine krenuli u srednju školu u Zagreb nikad dosad nisu ušli u čekaonicu da bi se sklonili od zime ili od kiše zato jer te čekaonice jednostavno nema. E sad, pitanje za milijun eura, ne dolara, je možda zašto nema te čekaonice i zašto treba 8 godina da se obnovi jedna zgrada i tu dolazimo do drugog vezanog problema. Naime, razlog zašto je nova zgrada već oronula, a još uvijek nije puštena u rad je taj da je vezana upravo uz obnovu pruge o kojoj sam govorila, a to je pruga Dugo Selo-Križevci i to sam već rekla, projekt koji je zapravo napravljen 2009. g., gradnja je započela 2016. g., traje 8 godina i još uvijek nije gotova. I to se sve prelijeva uz svakodnevne probleme ljudi koji svaki dan migriraju i odlaze na posao i vraćaju se s posla. Međutim, nažalost ni toj, tu priči nije kraj. Kao što sam rekla, ono što smo čuli u javnosti je da će se morati i vratiti EU sredstva jer ih Hrvatska nije iskoristila na vrijeme. Državni tajnik je rekao da se ona ipak možda neće morati vratiti iako su javne informacije te da će Hrvatska morat vratiti oko 40 milijuna eura pa bih voljela da do kraja ove rasprave imamo jasno pojašnjenje da to nije tako. Međutim, eto, to je bila jedna dosta tužna crtica koja opisuje nekakav svakodnevni život HŽ-a, ima takvih priča još, recimo, rekonstrukcija pruge Leskovac, Hrvatski Leskovac-Karlovac koja je zapela u realizaciji i koja još uvijek nije dovršena i koja, isto tako, stvara brojne probleme ljudima. Znači ta priča HŽ-a je priča neobnovljenih pruga, to je priča loše infrastrukture, to je priča kašnjenja vlakova, to je priča zastarjelih kolodvora i jednog katastrofalnog upravljanja i onda na kraju imamo zapravo priču jedne države koja do dandanas nije zapravo osigurala putnicima, svojim građanima, adekvatan javni prijevoz. I zašto to kažem? Jer kad razmislite, van gradskih središta imamo s jedne strane vlakove koji kasne, koji ne mogu zapravo imati ulogu javnog prijevoza koji je pouzdan i koristan za putnike, s druge strane imamo zapravo mrežu privatnih koncesionara autobusa, dakle država je i to privatizirala odnosno dala koncesionarima, a i tu smo čuli u ovoj sabornici puno puta kako imam probleme i s kašnjenjem i neodržavanjem voznog reda pa su se spominjali zapaljeni autobusi, itd., itd. Dakle meni je nešto što je nevjerojatno da mi zapravo u Hrvatskoj još uvijek nemamo u jednoj zemlji od, nešto, preko nešto 3 i pol tisuća, 3,5 milijuna ljudi, da mi nemamo situaciju riješenog javnog prijevoza. Evo, sad će nastavit kolegica Novak. Svakako je dobro da usklađujemo zakonodavstvo RH sa zakonodavstvo EU, a ovim Prijedlogom uređuje područje regulacije tržišta željezničkih usluga i područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu. treba nam i nov prijedlog koji uređuje i područje regulacija autobusnih usluga i pokriva područje zaštite prava putnika u autobusnom prijevozu, ali i u svakom drugom. U nekom obliku se i sadašnjom zakonskom regulativom štite prava putnika, ali na terenu u svakodnevnom životu do tih se prava teško dolazi jer kao i u svemu, tako i s ovim zakonskim regulativama, stvar je provedbe, inspekcije, nadzora odnosno kontrole, zapravo volje i želje da zaista uredimo odnose i to dosljedno provodimo. Često nije problem zakonska regulativa već sam odnos prijevoznika prema putnicima, prijenosu informacija i unutarnjoj organizaciji prijevoznika tko god on bio, željeznički, autobusni, zračni, brodski ili neki drugi. Evo primjera, noćni vlak za Split, dvije žene putuju iz Vinkovaca za Gračac, prvi put putuju, mrak je, vagon staje daleko od kolodvora na kojem mogu vidjeti u kojem su mjestu, ne poznaju okolinu koja se ionako u mraku ne razaznaje, displeja nema, a unatoč mogućnosti da se putem razglasa objavi mjesto dolaska to se nije učinilo. Vlakovi uglavnom kasne, pa si ne mogu pomoći niti uspoređujući vozni red u kojem se nalazi vrijeme dolaska vlaka u Gračac sa trenutnim vremenom. Usput, razglas je radio, to smo čuli pri ulasku u Split gdje se jedino oglasio. Rješenje je bio jedan budan mladić koji je primijetio nesigurnost, zabrinutost putnica i našao je rješenje na internetu uz pomoć GPS-a. Ukupno trajanje puta do Splita sat i 11 minuta dulje, tih sat i 11 minuta bili su razlog ne stizanja na planirane trajekte za otoke za nekolicinu putnika i još nekolicina je zakasnila na autobuse za daljnje kopnene destinacije i sve to nije povremena praksa, to je uobičajena praksa na koju smo se više-manje navikli, pa čak je i podrazumijevamo, pa počeli smo je čak i ukalkuliravati u naše planiranje puta. Putnici sve više su osviješteni i sve više reagiraju i traže svoja prava i to s pravom, ali to je još daleko od stvarnog broja oštećenih putnika, a posla za službenike u uredima za pritužbe bilo bi daleko daleko više, a time i obeštećenja. Dakle svakako je trebalo bolje zaštititi putnike i time je ovaj prijedlog dobar, ali njime nećemo riješiti ove probleme koje sam navela, njime rješavamo posljedicu. Problem bismo riješili poboljšanjem loše infrastrukture, to smo već danas čuli, kvalitetnijom komunikacijom prijevoznika s putnicima, a što je moguće već sada i ništa ne košta. Da su ove dvije žene s početka priče imale informaciju gdje se nalaze, a mogle su imati jer za to su postojali tehnički uvjeti, nelagodu, nesigurnost, problem ne bi uopće imale, osim dakako kašnjenja na koje smo navikli. Kad je riječ o komunikaciji, evo ovoljetnog primjera iz autobusnog prijevoza. Autobus iz Splita za Zagreb, jutarnji polazak iz Splita kasni 50 minuta, dakle od Makarske do Splita već kasni 50 minuta, rješenje je jednostavno, trebalo je samo uvesti sezonski vozni red da krene autobus 30 minuta prije toga, manje bi se kasnilo. Tijekom puta, ovo je bila brza linija, vozač skreće, ide starom cestom, ne objašnjava zašto. Prije toga tri puta sam morala promijeniti mjesto sjedenja pri ulasku u bus jer je neko onda od putnika rekao nakon što sam tri puta se digla i promijenila mjesto, na mojoj karti nije pisalo sjedalo, na nečijoj drugoj jest. Vi koji ste kupili online nemate broj, neki, neki sam dan i čul morate ići gore. Stvar je jednostavna, kondukter je samo trebao svima nama reći pri ulasku vi koji nemate broj sjedala molim vas sjednite gore. Nema nervoze, nema problema, informacija je tu, sve okej. Taj isti bus skrenuo je starom cestom bez da je rekao ljudi kod Zadra je gužva, čep, brže ćemo stići starom cestom. Ništa. Ljudi zabrinuti što se događa. Silazimo na Zir, 20 minuta odmora, 20 minuta se pretvara u 30 minuta, 30 u 40, šofer nam ništa ne kaže, mi pojedinačno razgovaramo, kaže on bit ćete sretni ako uopće krenemo. Tri sata smo čekali na parkiralištu, nije nigdje nitko od nas išao na kavu, na ručak, na ništa jer šofer nema tu odgovornost da nam kaže ljudi odite, pa ćemo vas pozvat za sat, sat i pol sigurno imate vremena, dok nisu došla dva šofera iz Gračaca i onda A1 i za Zagreb. Dakle, fali nam samo unutarnji ustroj i prijenos odgovornosti da se, da se u takvim situacijama šofer može ohrabriti i reći ljudi odite, pozvat ćemo vas, dajemo brojeve mobitela pri kupnji online karata, sve je rješivo, dakle jasno je da se autobusi kvare. Vratimo se na, na željeznicu. Relacija Varaždin – Zagreb, također su kašnjenja uobičajena. Na određenoj dionici vlak vozi 30, ja mislim i manje od toga, ponekad čak stane usred šume, brdo lijevo, brdo desno, šuma, Kapelski kresovi, jasno je da je vjerojatno pruga toliko oštećena da je vrlo vrlo nesigurna, ja bih rekla i opasna. Usput, nešto bi se trebalo poduzeti i s kućicama na stajalištima, bivšim stajalištima, derutne su, neke uništene, to je ipak isto tako vlasništvo željeznica i isto su nekretnine. Iako je ovaj prijedlog dobar, ide u dobrom smjeru u smislu zaštite putnika, hitno, ali zaista hitno se treba pobrinuti za infrastrukturno stanje naših željeznica jer po mnogo čemu putovanje vlakom može biti prihvatljivije, udobnije od ostalih vrsta prijevoza, osobito iz ekološke perspektive, ali treba bolje urediti i unutarnju strukturu urediti, pa ako je potrebno i izmijeniti protokole koji se odnose na donošenje odluka u situacijama poput ovih koje sam navela i komunikaciju s putnicima učiniti prihvatljivijom, ja bih rekla normalnijom, rekla bih konstruktivnijom, produktivnijom, logičnijom pri čemu bi se izbjegli mnogi problemi, a to bar zasad ništa ne košta, hvala lijepa.

će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Zoran Gregurović. Izvolite.

U ime Kluba zastupnika Možemo završno će govoriti poštovana zastupnica Jelena Miloš. Izvolite.

će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Zoran Gregurović. Izvolite.

Sada ćemo nastaviti s našom točkom pa će u ime Kluba zastupnika govoriti poštovani zastupnik Pero Ćosić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege moram vam na početku izraziti zadovoljstvo da je modernizacija cjelokupnog hrvatskog željezničkog sustava u tijeku i to je trenutačno jedna od najvećih investicija u prometnu infrastrukturu RH. Povećanjem kapaciteta i modernizacijom željezničke infrastrukture značajno će se poboljšati sigurnost putnika i osoblja uz smanjenje gužve naravno na cestama. U konačnici biti će, bitno će doprinijeti promicanju zelenog i održivog razvoja prometnog sektora. Važeći zakon donesen je 2017. godine te uređuje područje regulacije tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu, nadležnosti i ovlasti nacionalnog regulatornog tijela i inspekciji nadzor. Zakon je donesen radi daljnjeg usklađivanja sa pravnom stečevinom, stečevinom EU posebno vezan uz propise iz 4. željezničkog paketa. Njegova potpuna provedba u cijeloj u EU ključna je za jačanje željezničkog prometa i uspostavu jedinstvenog europskog željezničkog prostora. Isto tako, pojednostavljenje europskog zakonodavnog okvira za pružanje usluga željezničkog prijevoza jedan je od osnovnih ciljeva 4. željezničkog paketa. Stoga evo danas i raspravljamo o izmjenama i dopuna važećeg zakona koje su predložene zbog stupanja na snagu Uredbe 2021/782 kroz 782 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2021. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu. Predložene, predložene izmjene u cilju su proširenja prava putnika i to u dijelu koji se odnosi na prijevoz bicikala, pravo osoba sa invaliditetom i popularizacije jedinstvenih prijevoznih karata. Cilj nam je poboljšati zaštitu putnika i potaknuti rast putovanja željeznicom, pa evo moram izraziti zadovoljstvo što je tijekom 2023. godine prevezeno blizu 24 milijuna putnika što je nešto oko 28% više pu… prevezenih putnika nego u prethodne 2022. godine. Predloženi zakon je u smjeru pojednostavljenja postupka pružanja željezničkih prijevoznih usluga. Time će se podići kvaliteta željezničkih usluga i mislim da je ovdje jako bitno odmaknuti se od neodrživosti tržišnog u poslovanju u ovom sektoru. Znamo da on mora biti konkurentan da i održiv na tržištu. Povećano korištenje željezničkog prijevoza kako putničkog tako i teretnog može puno doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Zadovoljan što se trenutno uspješno koriste mjere besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece, učenika, povoljnijeg prijevoza studenata te besplatnog prijevoza stanovnika pogođenih potresom iz Sisačko-moslavačke županije. Trenutno besplatan željeznički prijevoz mogu ostvariti umirovljenici i osobe starije od 65 godina i evo mislim da bi se to trebalo nastaviti i dalje. Državni tajnik nije stigao zbog vremena odgovoriti na moje pitanje, ali cilj nam je svakako zaustaviti iseljavanja u urbane sredine pomoći demografskoj revitalizaciji, unaprijediti nerazvijena područja, smanjiti siromaštva i potaknuti razvoj gospodarstva. Također predložene izmjene zakona u velikom dijelu odnose se na prekršajne odredbe, to je iz razloga što su države članice dužne propisati sankcije za neprovođenje odredbi iz ovoga zakona. Time se štite korisnička prava putnika u željezničkom prijevozu što će rezultirati poboljšanjem kvalitete usluga, a posebno se to odnosi na poboljšanu zaštitu putnika u željezničkom prometu u slučaju poremećaja tijekom vožnje, tu se prvenstveno misli na kašnjenja. popularizacijom jedinstvenih prijevoznih karata usluge željezničkog prijevoza ostvarit će se veća djelotvornost željezničkih usluga. Namjera da se nastavi sa povećanjem broja putnika koje će se prevoziti željeznicom, a usluge željezničkog putničkog prometa trebaju biti od koristi svim građanima i zbog toga se željezničke tvrtke i upravitelji kolodvora moraju pobrinuti da kolodvori, peroni, vlakovi i ostalo bude dostupno i osobama s invaliditetom kao i drugim osobama ograničene pokretljivosti. U skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom treba omogućiti putovanja željeznicom koja je usporediva sa mogućnostima koje imaju i drugi građani. Ovdje posebnu pažnju svakako treba posvetiti pružanju informacija u pogledu pristupačnosti željezničkih usluga i pomoći na željezničkim kolodvorima i u vlaku. Sve veća popularnost korištenja bicikala kako u EU tako i u Hrvatskoj utječe na ukupnu mobilnost, a povećanjem udjela putovanja željeznicom i korištenje bicikla u modalnoj raspodjeli smanjit će se utjecaj prometa na okoliš, znači manje CO2 ispuštanja u okoliš. Željeznički prijevoznici trebaju olakšati kombinaciju putovanja bicikla željeznicom, posebno pri nabavi novih željezničkih vozila, modernizaciji postojećih željezničkih vozila, osigurati odgovarajući broj mjesta za bicikle. Čuli smo u prethodnoj raspravi da je 61 moderniziran niskopodni vlak na našim prugama koji ima rampe za invalide i ima prostor za bicikle tako da se o tome Također jedinstvene karte su budućnost, njima će se putnicima omogućiti neometano putovanje. Trebamo uložiti sve napore da se takve karte mogu ponuditi za usluge željezničkog prijevoza putnika kako na dugim relacijama isto tako i za usluge gradskog, prigradskog i regionalnog željezničkog prijevoza putnika. Osim toga predloženim zakonom istaknuta je uloga regulatornog tijela i njihova zadaća. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti kao nacionalno tijelo nadležno za obavljanje regulatornih poslova u području tržišta željezničkih usluga. Održiva i međunarodno povezana prometna mreža preduvjet je i za funkcioniranje jedinstvenog europskog tržišta. Činjenica je da je pred nama još jedan dug period do završetka modernizacije željezničkog sustava, to smo mogli i čuti iz prethodnih rasprava, al siguran sam da će na koncu upravo željeznica u odnosu biti konkurentnija u odnosu na cestovni pa čak i zračni promet jel vrlo brzi putnički vlakovi koji voze po Europi su sve atraktivniji i sve konkurentniji prevozno sredstvo u odnosu na europski međugradski i zračni promet. Pa evo zbog svega navedenog klub HDZ-a će podržati ove izmjene i dopune zakona. Hvala vam lijepa. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Frane Tokić. Izvolite. poštovani potpredsjedniče HS-a, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo klub Domovinskog pokreta podržat će ove izmjene i dopune zakona znajući koliko je željeznički promet bitan u gospodarskom razvoju Hrvatske. Jedino Jedino takav promet omogućava i prometnu povezanost nekih zabačenih dijelova naše RH, a to su krajevi koji su se već možemo reći dugoročno ugasili. Naravno da ćemo podržat ovaj zakon, evo istaknut ćemo nekoliko činjenica odnosno nekoliko stvari koje smatramo da bi još dodatno trebalo poboljšavati u narednom periodu, a to je činjenica je da je modernizacija željezničke infrastrukture napredovala i napreduje sporo uzrokujući ozbiljne probleme poput dugotrajnih zatvaranja pruga, nemogućnosti pravovremenog prometovanja i dostave robe što šteti naravno gospodarstvu. Primjer dugotrajnih projekata smo kolegica Dubravka i ja evo već na području replika iskomunicirali s vama, pa evo zadovoljni smo nekakvim pomacima i to i nadamo se evo

radovi izravno utječu na gospodarstvo, a pogotovo u regijama poput Slavonije ili u mojoj regiji, a to je dalmatinsko zaleđe znači i nužno je osigurati bolju koordinaciju i brža završavanja radova kako bi željeznički sustav postao što učinkovitiji. Ono što je potrebno povećati to je učestalost i dostupnost željezničkog prijevoza u ruralnim područjima. Zašto to govorim? Iz razloga što učenici i radnici iz ruralnih krajeva suočavaju se sa lošom povezanošću, često moraju dolaziti il ostajati u gradovima nekoliko sati prije ili poslije škole ili posla i zbog niske frekvencije vlakova. Potrebno je povećat učestalost vlakova u tim prostorima i prilagodit red vožnje potrebama stanovništva, posebno učenika i radnika kako bi im se olakšalo svakodnevno putovanje. To je ključno za omogućavanje ravnopravnog pristupa obrazovanju i zapošljavanju posebno u manje razvijenim dijelovima Hrvatske. Smatramo da je potrebno postrožit kontrole i u teretnom prometu i unaprijediti kapacitete jer teretni operateri u teretnom prometu vlakovima ne poštuju uvijek propise, što može rezultirat sigurnosnim i operativnim problemima. Pored toga teretni i željeznički promet često pati od nedovoljnih kapaciteta, a posebno u regijama koje ovise o industriji, to je primjer naša Slavonija. Potrebno je pojačat kontrole kako bi se osiguralo da svi operateri dosljedno poštuju pravila, ali i povećat kapacitete teretnog prijevoza željeznicom. To je važno smatramo za industriju, a omogućilo bi bolje poslovanje lokalnih poduzeća, a i povećalo ujedno i konkurentnost Hrvatske na međunarodnom tržištu. točnost i frekvenciju željezničkih linija važno je zbog prakse čestih korištenja vlakova niskih frekvencija linija osobito na ključnim pravcima poput Zagreb-Slavonski Brod-Vinkovci. Nužno je to napraviti iz razloga da bi točnost tih linija bila u biti točna ili sigurna, da se smanji povjerenje putnika i da bi činilo željeznicu što pouzdanijim prijevoznim modelom. Potrebno je unaprijediti i točnost i povećati frekvenciju željezničkih linija na prometnim pravcima diljem Hrvatske, to sam već kazao, da bi ona postajala pouzdaniji i privlačniji izbor za putnike. Eto, još jedanput ću ponovit da će Klub Domovinskog pokreta podržat ove izmjene i dopune zakona, evo znajući koliko je željeznički promet važan i za gospodarski, a i za ovaj dio civilnog prijevoza, hvala.

da malo rezimiram ovu raspravu u ime klubova, tako da ovaj ne zaboravimo na bilješke koje smo si napravili, pa ćemo eventualno nakon pojedinačnih rasprava se opet osvrnuti. Prije svega uvodno ja bi svima kolegicama i kolegama koji su u raspravi u ime klubova zahvalio na raspravi. sam bio 10.g. vaš kolega u HS i ovu raspravu sam na neki način gledao i doživio uistinu kao želju za zajedničkim doprinosom i jednom sviješću koja postoji u političkoj javnosti, u hrvatskoj javnosti u cijelosti oko toga u kojoj mjeri nam je željeznica bitna, koji su realni izazovi u izgradnji nove željezničke infrastrukture u svakom njezinom segmentu i ja vam zahvaljujem, pa i zahvaljujem na onim kritikama jer uistinu ne mislim da su bile zlonamjerne nego su više bile ja bi rekao motiv zastupnika da prezentiraju realne probleme željeznice u svom kraju ako ih ima i generalno probleme željeznice kao sustava i nekih rješenja koje oni misle da mogu dati, pa ću se malo samo osvrnuti na neke od, neke od rasprava nekih predstavnika klubova, pa dati neke kratke odgovore. Gospodin Ivica Ledenko, ako se ne varam je govorio u ime kluba, u teme dalmatinske željeznice itd.. Važno je za reći da je ta željeznica stavljena na mrežu TEN-T koridora, što znači da će biti financirana sredstvima EU i da se već u ovom trenutku na toj, na tim projektima dalmatinskih željeznica investira aktivno 170 milijuna eura. Možda to nekome zvuči malo ili puno, to su ogromni iznosi jer željeznica je takva kakva jest, ona traži velike iznose novaca, a neki projekti su možda u realnoj dinamici dovoljno neprimjetni, ali činjenica jest da u pruge u Dalmaciji u ovom trenutku investiramo 170 milijuna aktivnih eura. Kolega Golubić ispred Kluba SDP-a govorio je također u jednoj vrlo konstruktivnoj raspravi o vrijednosti željeznice sa naglaskom na također na TEN-T koridoru koji povezuje Dugo Selo i mađarsku granicu. Drago nam je da ovaj dio projekta koji ide od Križevaca prema mađarskoj granici koji, koji u realizaciju vodi turski konzorcij Cengiz, ide prema kraju, taj će projekat biti slijedeće godine gotov. Činimo sve kako bi se ispravile eventualne greške u prošlosti vezano za dionicu Dugo Selo Križevci i naravno kako bi se izbjeglo ono što se također ovdje raspravljalo, bilo kakav povrat europskih sredstava ukoliko taj projekata bude završen do kraja 2026. 2027.g., to ćemo sigurno izbjeći, izbjeći. Prema dinamici koju nam je sada konzorcij koji taj projekat vodi predočio, ja sam uvjeren da je to apsolutno moguće. I kada govorimo na vašu raspravu o povezivanju Zagreba i Rijeke zapravo moramo jasno naznačiti da ćemo ovu prvu dionicu Hrvatski Leskovac – Karlovac, javni poziv će ići van za 2 do 3 mjeseca, mi očekujemo do kraja ove godine, samo da imate informaciju oko toga, dok se objekti na tom, na toj dionici već realiziraju. Kolega Loris Perušić, Peršurić, ispričavam se iz Kluba IDS-a govorio je o prugama u Istri. Tu bih samo htio naznačiti da mi slijedeće godine idemo sa remontom istarske pruge u vrijednosti od 55 milijuna eura. na tu prugu ići će baterijski vlakovi, ići će elektropunionice koje, koje slijede te baterijske vlakove koji su hrvatske proizvodnje i hrvatska inovacija i naša tehnologija i naša pamet, a za obadvije istarske dionice trenutačno se izvode studije koje će pokazati kakva je perspektiva tih dionica i kako ih treba u perspektivi osuvremeniti. Također obadvije istarske dionice stavljene su na prošireni TEN-T koridor, što će u perspektivi omogućiti europsko financiranje tih, tih dionici. Kolegica Novak i kolegica Miloš raspravljale su ispred Kluba Možemo!. Ako se ne varam također je ključ rasprave bila, bila dionica Dugo Selo – Križevci, o tome sam govorio, da se ne ponavljam. Naravno da je bilo i nekih osvrta na pritužbe građana. Gledajte, te pritužbe mi dobivamo svakodnevno, mi smo svjesni, pokušavamo otvoreno i transparentno komunicirati sa našim ljudima, svjesni smo da ljudi imaju određena očekivanja, pogotovo kada su zatvori pruga, ali jednostavno to je gotovo nemoguće izbjeći u ovom trenutku kada postoji ovakav investicijski ciklus. Kolega Ćosić u ime Kluba HDZ-a govorio je o nizu govorio je o nizu onog projekta u Hrvatskoj o našoj željeznici, postavio je konkretno pitanje oko nastavka pilot projekata. Naš odgovor je naravno da u ovom obliku kao što je dosada ili možda neke sitne intervencije, pilot projekti će se nastaviti u u slijedećoj godini. Oni su vratili naše putnike na hrvatske željeznice, oni su vratili studente na hrvatske željeznice, oni su povećali broj putnika, vratili su umirovljenike na hrvatske željeznice i zasigurno da ima jednu zdravu dinamiku i da ih treba pohvaliti. toliko od mene uvodno sada za, na rasprave klubova, naravno poslije ću se osvrnuti na pojedinačne rasprave i svima zasada zahvaljujem na vašem doprinosu u ovoj raspravi, hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Na vaše izlaganje imamo 4 replike, prva je poštovanog zastupnika Deura. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo prije svega želim zahvaliti vama, ministru Butkoviću, g. Gršiću i cijeloj Upravi HŽ-a. Evo na, u Sesvetama na kolodvoru koji se radi, koji je jako bitan, koji već tamo desetke, desetke godina nije uopće taknut, za željezničku postaju u Sopnici, danas se, radi se i u Sesvetskim Selima, Selnici, tako da, evo, znam da je puno posla, da je puno obaveza i da to nije moguće, ali evo, hvala i vama na današnjoj kvalitetnoj raspravi i na svim ovim kojim ste dali odgovore, ali kao što sam rekao, ovaj kod mene u Sesvetama ta denivelacija je jako bitna i bez grada, već smo bili u kontaktu i sa HŽ-om, ne može se napraviti. To je .../Govornik se ne čuje./... jako bitno i to je ogroman problem, evo i ovim putem molim kolegice iz Možemo!, da, vjerujem da oni to žele, kao što žele i druge stvari, da žele pripomoći u tim stvarima da to kvalitetnije, bolje i… .../Upadica: Hvala./... sabora. Poštovani državni tajniče Uistinu, bez jednog otvorenog partnerstva između Vlade RH i lokalne samouprave, ali iskrenog, transparentnog, gdje svi moraju dati svoj doprinos i gdje svi moraju prihvatiti razinu odgovornosti, nemoguće je realizirati strateške projekte ovakve veličine i ovakve važnosti. Eto ja pozivam i Grad Zagreb, ali pozivam i sve ostale gradonačelnike, načelnike, župane diljem Hrvatske da uistinu, kada imamo ovakve projekte, budu naša spona prema lokalnoj javnosti, prema lokalnoj zajednici i da nam doista pomognu da se ti projekti, da da oni ne samo da krenu, nego da zažive zdravom dinamikom koju oni uistinu mogu imati. Dinamika i realizacija tih projekata uistinu nije onakva kako bismo mi očekivali. Potrebno je tu promijeniti neke stvari u zakonodavnom okviru, ali o tome ćemo u nekom drugom trenutku, ali generalno, to partnerstvo je nešto što je neophodno. Poštovani državni tajniče, pa evo, ostalo je visjeti u zraku odgovor na moje pitanje nakon izrađene studije, okviri i mogućnosti elektrifikacije pruge Oštarije-Knin-Split-Šibenik-Zadar, da li se trajno odustalo od elektrifikacije te pruge, obzirom je u planu HŽ Infrastrukture u ovom periodu kojeg mogu naći na njihovim stranicama, 2023.-2027. nema tih ulaganja? Žarko (HDZ)** Naravno da se nije odustalo, uvaženi kolega zastupniče, ne odustaje se od niti jednog pravca, a kamoli od jednog takvog koridora, kao što je ovaj koridor prema Dalmaciji. Samom činjenicom da je on uvršten u TNT koridor znači da će biti financiran sredstvima EU i znači da će u perspektivi se morati iznaći sredstva da se ta pruga modernizira i elektrificira na onoj razini o kojoj vi govorite. Ali jednostavno, svi ti projekti moraju biti stavljeni na nekakvu normalnu i realnu dinamiku u .../nerazumljivo/... tih projekata i gradnja te infrastrukture na razini cijele RH. Postoje neki projekti koji su, naravno već u fazi realizacije, izrade projektne dokumentacije, oni su u ovom trenutku, ja bih to rekao, ne prioritet, nego nužnost da idu prvi slijedom i prvi redom, ali naprotiv, potpuno smo, kako bih to rekao, predani tome da pruga prema Dalmaciji dobije one konture i onaj obujam koji ona mora dobiti u narednih 5 do 10 godina, a to je realni period života TNT koridora i TNT projekata. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, evo općina Čaglin u Požeško-slavonskoj županiji u potpunosti prometno izolirana i nepovezana, a željeznički promet u pravcu Čaglin-Našice je zatvoren od 2010. g. zbog dotrajalosti pruge. Zbog zatvorenosti prometa u navedenom pravcu, stanovništvo je prometno izolirano niz godina, od nekadašnjeg važnog pravca prema Našicama i Osijeku. U periodu od 2013. do 2015. g. je obnovljena dionica od Pleternice do Čaglina u dužini od 17,5 km, nakon toga su radovi stali. Za područje Požeško-slavonske županije od osobitog je razvojnog značaja obnova navedenog pružnog pravca Čaglin-Našice, udaljenosti od 18 km. U proteklo vrijeme je bilo više najava i od ministra Butkovića i obećanja da će obnova se nastaviti, no sve je ostalo na tome. Imamo sporadične najave, no ništa konkretno pa je moj

da ne bih rekao nešto krivo, možete mi poslati osobni upit pa ćemo odgovoriti. Koliko sam razumio, ta dionica je u fazi projektiranja i ona se u nekoj perspektivi također, misli revitalizirati i ponovno staviti u funkciju. Nažalost ona je jedna od onih dionica di je promet zatvoren već dugi niz godina, tako da treba se malo drugačija razina zahvata nego da idemo sa remontom pruge koja je recimo, u sporijem ili još lošijem stanju, ali je aktivna kao dionica. Ali naprotiv, možete se javiti i pismeno, a možete nas i posjetiti pa možemo o tome porazgovarati. Eto. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik je li se mi imamo ovdje s čim hvaliti? Pa baš ne. Je li možemo pozdraviti trud resornoga ministarstva? Možemo. Je li možemo zaključiti da nam cijeli niz godina, već preko 60 godina nedostaje strategija za željeznički promet? Jest. Je li, ukoliko uzmemo sljedeću činjenicu u obzir, Sinjska rera koja je počela voditi 1903. čini mi se i vozila je dionicom od 40 km, od Splita do Sinja do 1962., znate li koja je njena prosječna brzina kretanja bila? 30 km/h. Mi danas imamo prosječnu brzinu naših vlakova, kao što sam i rekao prvi put u replici, od 45 do 58 km/h. Dakle ono što zasigurno nam je potrebno je ne kukati nad svim ovim činjenicama koje mi imamo, stanje nam je takvo kakvo je i možemo ostaviti po strani to što očito nitko, pa evo, pa zadnjih 30 godina nije strateški pristupio problematici željezničkog prometa u Hrvatskoj, ali bi evo, (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Tušek, Žarko (HDZ)** Dobro, mislim strateški dokumenti su donijeti, ova Vlada ih je donijela, a sad da ja ne elaboriram o strateškim dokumentima, ovo je bilo više, ja bih to rekao jedna vaša osobna opservacija, s kojim se ja jednim dijelom mogu složiti apsolutno, naravno da nije normalno da je dinamika vožnje na prugama takva kakva jest, naravno da smo možda u proteklih 30 godina mogli imati drugačiju kronologiju prioriteta prometne infrastrukture, da je bilo novaca za to, da li nije bilo, i o tome bismo mogli razgovarati, činjenica da sada Bogu hvala novaca ima. dobro je da smo završili ceste u velikom dijelu, hrvatske autoceste u velikom dijelu, pomorsku infrastrukturu luke u jednom dobrom i u jednom dijelu i dobro je da smo osigurali sredstva za Hrvatsku željeznicu …/Govornik se ne razumije./… mene kao državnog tajnika koji je zadužen za željeznici, meni je žao što možda nije bila na većoj listi prioriteta. Sada sam subjektivno vezan uz prijatelje iz Hrvatske željeznice kolegice i kolege, ali uistinu činimo sve da bi bilo bolje, Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu i prva će govorit poštovana zastupnica i potpredsjednica Sabina Glasovac. Izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, mislim da nema osobe u ovom saboru koja se neće, koja neće podržati proširenje prava putnika u bilo kom obliku prijevoza pa tako i u željezničkom prijevozu što između ostalog se predlaže i ovim i ovim zakonom i to je naprosto činjenica. Međutim, ono što se treba postaviti pitanje na samom početku je koliko su i koliko će putnici biti upoznati sa svojim pravima korisničkim pravima, pogotovo u onim nekim manjim sredinama i kako je uopće moguće provesti edukaciju i informiranje o tim pravima na nekim manjim kolodvorima na kojima radi po nekoliko samo zaposlenika i koje iz godine u godinu imaju tendenciju gašenja upravo od politike koja zapravo dovodi do toga da se mali kolodvori u Hrvatskoj gase. Prema posljednjem izvještaju Međunarodne organizacije Greenpeace pod nazivom Razvoj prometne infrastrukture u Europi istraživanja, smanjenja i širenja željeznica, autoceste i zračnih luka navodi se podatak da je Hrvatska u posljednjih 3 desetljeća uložila 6 puta više sredstava u cestovnu infrastrukturu nego li je to slučaj sa željezničkom infrastrukturom. Znači 6 puta više sredstava. Od 1995. godine do 2021. godine Hrvatska je uložila oko 13,3 milijarde eura u ceste dok je s druge strane u istom tom periodu u željeznice uložila svega 2,1 milijardu eura. Znači ono što je zaključak koji proizlazi iz ovog podatka bez obzira na to što je nama potrebna i cestovna infrastruktura, ali činjenica je da se vodila politika u kojoj se sustavno i svjesno državna prometna politika činila od svih nas ovisni… ovisnicima o automobilima i o cestovnom prometu iako je u EU i u ovih 10 godina otkada smo punopravna članica potpuno jasno zašto se forsira i unaprjeđuje i potiče osnaživanje željezničkog prometa. Prije svega zato jer je to ekološki odgovornije, zbog toga što je to održivije, što je dostupnije, priuštivije pa samim tim i jeftinije za svakog korisnika. Ako smo socijalna država za što smo se u Ustavu opredijelili da jesmo onda moramo voditi računa i o tome kako svakom našem korisniku neovisno o tome u kom dijelu Hrvatske živi moramo osigurati sve resurse kako bi koristio javni prijevoz koji će biti priuštiv, po mogućnosti što jeftiniji i dostupan, a to automobili sigurno nisu u toj kategoriji. Željeznice to jesu. Znači od 1995. godine mreža autocesta u Hrvatskoj povećala se za čak 334% dok su se u tom istom periodu željeznice ne povećale nego smanjile za 4%. Osim što se smanjila hrvatska željeznička mreža pet željezničkih linija ukupne dužine 118 kilometara zatvoreno je za putnički prijevoz, a zatvoreno je i 28 željezničkih postaja. To je ono o čemu sam maloprije govorila čime je tisućama ljudi onemogućen pristup željeznici, ako ne onemogućen a onda znatno otežan. Znači mi nismo bili u stanju održati ni postojeću razinu nego smo nažalost nazadovali. Ja to moram reći. Ovo shvatite kao konstruktivni, konstruktivnu kritiku i kao waycap cool. Promatrajući usporedive europske podatke u razdoblju od '95. do 2018. godine samo je Rumunjska imala lošiji omjer kada govorimo o ovim parametrima od Hrvatske i to je činjenica, ali nije ovo jedino gdje je jedino ju… ovaj Rumunjska gora od nas i kad govorimo o standardu i o nekim drugim stvarima nažalost tu smo na začelju europskih zemalja. Tisuće ljudi u ruralnim područjima nema odgovarajući pristup javnom prijevozu te su zapravo prisiljeni posjedovati automobil, a ako si to ne mogu priuštiti onda ostati kod kuće. Pritom govorim i o starijim, nemoćnim osobama koje znamo da su mahom pretežito stanovništvo upravo u tim dislociranim ruralnim područjima da ne govorim o, o bolesnim osobama. Ono što sam već danas imalo prilike ovdje čuti vlakovi danas voze prosječnom brzinom od 50 kilometara na sat kao lokomotive prije 200 godine. Usporedbe radi ovom brzinom su vozile britanske željeznice 1830. godine. Tu smo mi danas. Vlakovi kasne, iskaču iz tračnica, zapale se samo su neke od pritužbi putnika hrvatskih željeznica, obnove pruga i kolodvora probijaju sve rokove, a nerijetke su i željezničke nesreće, ali evo Jadrolinija konkurira u posljednje vrijeme nažalost. U HŽ-u Hrvati su smislili brojne viceve i šaljive slogane, a nedavno nam se narugao i najpoznatiji Britanac u Hrvatskoj Paul Bradbury provozao se najsporijim putničkim vlakom u EU na relaciji Osijek-Erudt i zaključio da biste mogli doslovno hodati brže. Mislim da je bio i svojevrstan pokus pa je biciklist na toj relaciji stigao brže od vlaka. I to je ono s čim se mi danas suočavamo. Međutim, mi želimo i jesmo formalno dio EU i mi želimo standard kakav imaju brojni europski gradovi u kojima željeznica uspješno mijenja ne samo cestovni promet nego i avionski promet jer su naprosto vlakovi ekonomičniji i dostižu toliku brzinu da putnici vremenski ne gube previše vremena i ne moramo spominjati posebno da bez razvoja željezničkog prometa nema ni gospodarskog razvoja. Kad planiramo i govorimo u ovom saboru ili kad Vlada govori na svojim sjednicama o ruralnom razvoju ne zaboravimo da i prometnu pove… prometnu povezanost jer bez toga teško da će se netko odlučiti živjet u manje izoliranim gradovima. Osobno '96. godine kad sam upisala studij u Zadru prometna infrastruktura je bila takva da ja jedini način na koji sam mogla direktno od Našica do Zadra doć je bio željeznički promet i moj vlak je vozio 12 sati, ali i mi danas imamo na nekim relacijama gdje ti vlakovi do Splita voze po 12 sati. I tako sad se ministar najavljuje renesansnu eru željeznica pa se tako kaže da će se do 2030.g. uložiti 6 milijardi eura u željeznice, to je svakako konačno pohvalno da imamo stratešku odrednicu RH u tom pravcu. I naše je bila jedna od inicijativa da se ubaci ovaj dio jadranske željeznice u TNT mrežu kad se radio novi plan 2023.g.. Meni osobno kao Zadranki je drago da će se konačno nakon deset godina obnoviti željeznička pruga Zadar-Knin koja je izgrađena '67.g. i to je tad bila naprosto revolucija koja je značila ne samo povezanost javnim prijevozom u tom kraju nego naprosto život, razvoj gospodarstva je digla iz mrtvih područje Bukovice i Ravnih kotara. I meni je drago da će da konačno taj projekt je našao svoje mjesto pod suncem. Međutim, trebamo pod svaku cijenu u nadolazećem periodu izbjeći sramotu kakvu smo doživjeli sa ulaganjem u dionicu Dugo Selo-Križevci, projekt vrijedan 220 milijuna eura. Mi gradimo prugu, pruga gradi nas, al u ta vremena su se pruge zaista gradile na vrijeme. A sada od 2016. do danas rok za korištenje europskih sredstava istekao je 31. prosinca 2023.g. i zaslugom odnosno uspjehom onih koji su projektom upravljali, ako i nerijetko pune medijske naslovnice zbog brojnih afera od zapošljavanja preko čudnih poslova sa Hrvatskim cestama, pa dilovima sa gospođom Rimac bivšom državnom tajnicom su nas doveli do toga da ćemo mi lijepo u tom projektu svi porezni obveznici zbog nesposobnosti onih koji su proces vodili vratiti 40 milijuna eura u penalizirani ćemo bit, iako se taj zapravo rok prolongirao do kraja 2025.g.. Mislim da je to nešto što, pogotovo kad govorimo o ključnom glavnom strateškom projektu što je zasigurno ova pruga bila. Znači to je bio prvi veliki strateški državni projekt gdje smo na prvom ispitu pali. Spominjem ga samo zbog toga kako se takve stvari neoprez, nesposobnost, aljkavost ili štoveć, sad ćete vi meni odgovarat o konzorciju gdje je bio problem taj i taj, svi mi to znamo, ali isto tako znamo da neke projekte smo spremni i mogli smo završiti na vrijeme kao i autocestu do Splita koja je jednom bila san. San smo ostvarili svojim sredstvima, svojom operativom građevinskom sve je bilo u redu. Evo shvatite to kao poticaj i kao nekakvu poticajnu kritiku. Tanja (SDP)** Poštovana zastupnice Glasović. Evo spomenuli ste tu nesretnu prugu Dugo Selo-Križevci, državni tajnik je već spomenuo da je jedan od velikih problema bilo to što je jedan od izvoditelja radova odustao, međutim nije to jedini problem, puno veći problem je to što je administracija koja vodi taj projekt vrlo spora i neučinkovita, posebno unutar HŽ Infrastrukture. Kao jedan od primjera koji ilustriraju sporost administracije i birokratiziranost cijelog procesa samo ću spomenuti kako su liftovi za pothodnike pothodnike nabavljeni prije nekoliko godina još uvijek stoje u skladištu, a istovremeno putnici u invalidskim kolicima koji putuju na toj dionici mole građevinske radnike da ih prenesu kako bi mogli koristiti taj prijevoz. Evo molim vas kolegice Glasovac da to još malo prokomentirate. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana Poštovana kolegice Sokolić, moram priznati da mi nije poznata ova informacija vezano uz ove liftove što ste spomenuli, ali mi je poznata i spomenula sam i hvala što ste to još jednom apostrofirali ovaj problem s izgradnjom željeznice odnosno pruge na dionici Dugo Selo-Križevci. Pa tu dolazimo do drugog apsurda da ova Dugo Selo-Križevci koja se počela raditi 2016.g. probijen je rok, produžen je rok do kraja prosinca 2025.g., a ona koja je početa raditi četiri godine kasnije znači 2020.g. to je dionica Križevci-Koprivnica-mađarska granica će vjerojatno biti brže završena od ove pruge Križevci-Dugo Selo. Ali što je tu je, pametnije dalje. A ne znam u ovoj državi je nažalost na odgovornost ne treba niti pozivati jer nitko nije spreman preuzeti odgovornost za profućkane novce koji su nam stajali na raspolaganju, za ono što će eventualno biti penalizirano i morat će …/Upadica Reiner: Hvala./… vratit Zahvaljujem. U svojoj raspravi spomenili ste dostupnost javnog prijevoza, spomenili ste standard, međutim evo spomenili ste i Jadroliniju koja je jedina mogućnost prijevoza, znači dolaska na kopno za nas otočane i mi nemamo drugu opciju nego doći trajektom. Znači to je za nas javni prijevoz. A kad dođete evo npr. konkretno u Splitu, bilo je o tome govora, čeka vas totalni kaos, nepostojanje željezničkog prijevoza, loše ceste, loša infrastruktura itd. i problem koji se pokušava riješit već desetljećima. A ono što mene zanima kako tumačite ovu obnovu brodova u Jadroliniji, koja je malo rečeno sumnjiva i pod reflektorom javnosti da se ne bi desila ista situacija o kojoj sada pričamo o željeznici? Prije nego što dam riječ ja vas lijepo molim, ja dajem jako široko da se govori o ne o točki i ne o ovom zakonskom prijedlogu nego o stanju u željeznicama i sve skupa, al sad ako krenemo na brodove, na trajekte završit ćemo vjerojatno na zrakoplovima, a možda i ne znam na čemu još pa onda ja vas molim da se držimo teme. Poštovana zastupnica i potpredsjednica Glasovac. Pa mislim da ima nekakve poveznice zato jer mi bismo se svi trebali voditi općim javnim interesom i gledati kada ulažemo novce poreznih obveznika da svaka taj euro bude uložen u nekakvu dobrobit. Ja se sjećam, možda sam krivo zapamtila, bilo je i nekih vlakova koje smo mi nabavljali, pa smo onda kad smo ih nabavili shvatili da nam pruge nisu eto adekvatne ovaj željeznička infrastruktura nije adekvatna da može, da ti vlakovi mogu po njoj voziti. Ovdje kad govorimo o Jadroliniji, mislim da su to stvari poprilično jasne. Nažalost, kupovale su se krntije u kojima su vjerojatno bile u igri nekakve provizije, krntije koje su nakon toga morale bit još uloženo ne znam koliko novca da bi se one dovele u stanje da uopće mogu zaploviti hrvatskim morem i prevoziti putnike, a neke od njih vidimo da su više u, na remontu nego što su u moru, al to je već prostori za neke druge institucije. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sad će govoriti poštovani zastupnik Ante Kujundžić. **Kujundžić, Evo treći put danas, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Dakle, svi europski izvještaji o stanju u HŽ-u u biti bi nam mogli poslužiti kao jedan oblik scenarija za nekakvu crnu komediju jer ukoliko krenemo od one prosječne brzine, već evo opjevane danas vlakova u Hrvatskoj koja je otprilike negdje od 45 km/h do 58 km/h i i onda je kompariramo sa već spomenutom sinjskom rerom koja je vozila 30 km/h, to je bila najveća dopuštena brzina, onda vidimo otprilike da u tom porastu te prosječne brzine zapravo stane i jedan cijeli sukus strategije ili sustavnosti u pristupu HŽ-u. Dakle, nepošteno bi bilo sada ovdje s vama figurativno politički ići brisati pod državni tajniče, međutim onu činjenicu koju imamo je i na nju, na nju više ne možemo utjecat, to je vrijeme koje je prošlo sve ove godine gdje očito sustavnosti nije bilo, gdje očito infrastruktura onakva kakva je joj se nije pristupalo u jednom cjelovitom smislu. kakvi su nam vlakovi, je li oni uistinu odgovaraju nekakvom standardu? Ja ne bih bio toliko kritičan kao kolege, mislim da imamo ono što možemo imat, da bismo možda voljeli imati nešto brže i kvalitetnije definitivno da. Jednako kao što nisam niti bio onaj koji je davao Tomislavu Tomaševiću kritike u Gradu Zagrebu kad je kupio dakle stare tramvaje koje je mogao si priuštiti da bi Grad Zagreb popunio popunio taj vozni kadar. Iz tog razloga ne mislim da je pošteno niti korektno da sada ovdje idem docirati konkretno vama. Međutim ono o čemu bih definitivno progovorio jest jedna doza, a ne znam sarkazma, ironije u kontekstu zakonskoga prijedloga i ne bih volio da je bilo tko shvati osobno, ali meni je tragikomično slušati, promatrati i gledati sve vaše pokušaje koje imate u odnosu na stanje kakvo nam u stvarnosti postoji jer faktički ne znam kako uopće objasnit činjenicu da nama sa vlakom od Splita do Zagreba, to je pruga čini mi se oko 430 km i putnici kažu, evo baš sam čitao jedan od komentara, kaže imamo sam osjećaj da sam sjeo u vlak za Japan, koliko dugo putovanje traje. Tako da to su ono nekakve činjenice koje demantiraju bilo kakav oblik, ja razumijem pokušaja šminkanja kojeg imate, evo zadatak i ministarstva šminkanja dakle u konkretnome smislu, ali i dalje to ostaje na određenim kozmetičkim izmjenama i zahvatima dok ponavljam opet, nama cijeli dio i kolega Ledenko je u svojoj dakle replici u ime kluba spominjao jedan cijeli taj niz koji posto…, problema koji postoji dakle dole prema, prema jugu Dalmacije. nama danas faktički situacija izgleda da ne znam, zamislimo situaciju da idemo putovati vlakom i umjesto da mi uživamo u nekakvim brzim europskim standardima i prugama, mi dobijemo kartu za svojevrsni oblik povratka u nekakvu prošlost. Jer kako rekoh već, prosječna brzina je, vlaka je tolika kolika je, a ona nam govori da nam je, faktički vrlo malo nedostaje da, da prije bismo došli s određenim biciklom kad bismo se uputili dakle dole iz Splita prema Zagrebu ili možda u nekakvoj i u slučaju da zapnemo u nekakvoj gužvi na autoputu sigurno da imamo puno više šansi da dođemo puno prije nego što bismo došli s vlakom. Jer dok imamo situaciju u Europi gdje se vlakovi faktički natječu činjenici koji će biti vlak brži, sigurniji i točniji, ja imam dojam da HŽ nekako marljivo odražavaju svoju nekakvu reputaciju tog da stalno žele biti najlošiji u Europi. Putnici ako se usuđuju mogu uživati u nekakvim, pa eventualno romantičnim scenama, stajanja na nekakvim neuređenim kolodvorima dok vlakovi kasne, to smo već i opjevali u, evo od jutros otkad je i započela ova rasprava. Ulaganje u infrastrukturu zapravo nam ispada kao kad nešto košta 3 milijarde kuna, ali nam se čini nekako da bi bilo puno brže da sami počnemo kopati tunele koliko sve to nekako ovaj traje i tu zapravo postaje vrlo jasna činjenica da, od europskih standarda kojima težimo HŽ nekako najradije biraju onaj jedini standard, a to je standard u kojem imamo apsolutno niska očekivanja. Npr. zakon sada propisuje, dakle cijeli niz novih kazni za prijevoznike i upravitelje kolodvora koji ne ispunjavaju obveze prema putnicima i kazne poprilično su masne i variraju u velikome rasponu do dvoznamenkastoga broja, dakle tisuća eura i to poprilično onako zvuči zastrašujuće, ali s obzirom na to da su HŽ kao što smo se evo već ovdje i složili poprilično i notorno spor sustav, pitanje koje opravdano mogu postaviti je možda će trebati godine da se te kazne na koncu i naplate ako uopće budu dospjele na nekakvu naplatu. Zanimljivo je također da se zakon bavi i pitanjem prijevoza bicikala u vlakovima, dakle u 2024.g., dok druge zemlje razgovaraju o nekakvim oblicima autonomnih vlakova ili super brzim prugama, mi rješavamo bicikle, jer ako željeznički prijevoznik ne omogući prema prijedlogu zakonu nekakav prijevoz bicikala ili ne osigura određeni oblik nekakve rezervacije on može dobiti kaznu, a koliko putnika je uopće vidjelo na kraju biciklističku nekakvu stanicu u nekakvome vlaku to je jedna apsolutno druga priča i nije navezana na ovo ovdje. Zakon također nadalje definira ili detaljno regulira prava osoba sa invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću. Prijevoznici sad moraju omogućiti pomoć ovim putnicima i osigurati im pristupačne usluge i možda bi u tom dijelu najbolji dio bio taj što će se putnici kojima je izgubljena određena oprema, a imaju određeni stupanj invalidnosti primjerice evo ne znam gospođa izgubi invalidska kolica ponuditi zamjenska oprema. Iako ovo zvuči kao jedan oblik koraka nekakvoga naprijed ostaje pitanje koliko će željeznički sustav na kraju dana koji jedva funkcionira uspjeti u svemu ovome. S druge strane zanimljivo je pogledati i usporediti sa drugim zemljama EU u Njemačkoj gdje evo više-manje mislim da nam je svima poznato gdje vlakovi često puta voze brzinom od 250 km/h ovakva pitanja kakva smo mi definirali evo sad ranije u ovom zakonu se apsolutno podrazumijevaju. U Francuskoj TGV vlakovi omogućuju da za nekoliko sati prijeđene pola kontinenta, a ne da putujete iz jednoga grada u grad unutar jedne države na razdaljinu od 430 km. Mi u Hrvatskoj i dalje raspravljamo i raspravljat ćemo vjerovatno o kašnjenju vlakova o sat ili dva i o tome hoće li on na kraju dana uopće i stići, dobro je i kad zakasne, ali je pitanje što ako i ne dođu? Prema europskoj željezničkoj agenciji Hrvatske željeznice zaostaje za gotovo svim članicama EU, a u pogledu svega onoga što bi trebala biti odlika ili prioritet određenog prijevoznoga sredstva to je točnost, sigurnost i kvaliteta, dakle same usluge. Mi smo dakle, tu u poprilično velikom zaostatku, jer tu je i statistika neumoljiva. Ona nam kaže da naši vlakovi u prosjeku su najsporiji, dakle sa već rečenom brzinom prosječnom. Francuska i Njemačka u prosječnosti svoje brzine željezničkog prometa su na oko 200 km na sat. Uz to putnici u Hrvatskoj godišnje prijeđu manje kilometara vlakom, nego putnici u gotovo svim drugim zemljama članicama sa prosjekom od samo pet kilometara po stanovniku. Dakle, to je statistika. Dakle, završno dok mi čekamo da hrvatski vlakovi uhvate nekakav oblik koraka sa ostatkom Europe ovaj Zakon o željezničkim uslugama možda donosi neka poboljšanja i vjerujem da se tu svi više-manje slažemo. Ali s obzirom na trenutačnu infrastrukturu kao i povijest, dakle željezničkih projekata u Hrvatskoj mislim da mi trebamo biti realni jer možda će ipak bicikl ostati najpouzdaniji način našeg putovanja željezničkom prugom. Evo hvala vam. Poštovani kolega Kujundžiću ovo desetljeće ispred nas je označeno kao desetljeće željeznice, o tome je državni tajnik govorio. Te brojke se financijske koje će biti uložene mijenjaju, međutim u samoj najavi kazano je da će biti uloženo tri i pol milijarde eura. Od tog iznosa stotinjak milijona je označeno za ovu južnu prugu koju sam danas više puta spominjao od Oštarija preko Knina, Perkovića, prema Zadru, Šibeniku i Splitu. Da li držite da je obzirom na te omjere sredstava ipak na neki način Hrvatske željeznice su na jedan način maćehinski se odnose prema južnom potezu, južnoj pruzi zastupnik Kujundžić. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Pa dakle, definicija pravednosti nije dati svima isto. Definicija pravednosti je dati svakom onoliko koliko mu treba. Dakle, u ovom dijelu ja smatram osobno da se svaki pedalj naše Hrvatske treba razvijati u jednom smislenom i ravnomjernom omjeru. Međutim, mi uporno i kad izuzmemo, dakle sto milijuna koje ste vi rekli da će biti uložene po riječima državnoga tajnika, dakle u željeznicu na putu prema jugu. Ne mogu se oteti dojmu da kompletno cijela Dalmacija sa svojim prihodom kojega daje u državni proračun zahvaljujući turizmu, turističkim brojkama i svemu ostalome još uvelike kaska ne samo u željezničkom smislu nego i u onom cestovnom, a i svakom drugom obliku. Mislim da tu je Hrvatska zakazala, jer nemojmo zaboraviti da je posljednja boca infuzije za hrvatski proračun zapravo turizam u četiri dalmatinske županije. Hvala. Poštovani kolega, govorili ste koliko traje put nekog tko putuje vlakom iz Splita prema Zagrebu. Možete li komentirati, osvrnuli ste se i na osobe u invalidskim kolicima itd., da li možete malo nešto komentirati o tome kako se donose zakoni kada i nije infrastruktura gotova, a recimo umirovljenici i starije osobe od 65 godina koje imaju besplatan vlak ne mogu dobiti povrat putnih troškova HZZO-a ako trebaju ići na liječnički pregled ili na liječenje u neko mjesto a vlak im se nalazi u mjestu svog stanovanja. Nije li apsurd stavljati takve uvjete i vraćati troškove tim umirovljenicima samo zbog toga što imaju besplatnu kartu vlaka. Ja sam molio, sad smo već na HZZO došli. Dokle ćemo sve doći ja vas lijepo molim držimo se ipak teme. Kolega Kujundžić, izvolite. Hvala predsjedavajući. Poštovana kolegice, dakle ja ponovno ću se vratiti na ono što sam i izgovorio, dakle u svojoj pojedinačnoj raspravi. Ja uistinu ne mislim da sada i danas ovdje mjesto evo da gađamo nekakvim političkim otpacima državnoga tajnika i ovaj prijedloga zakona. On uistinu donosi određene kozmetičke opet rekoh izmjene, jer nama treba jedna sveobuhvatna sustavnost u pristupu željezničkom prometu, a onda tako sukladno i svim kategorijama i životnim dobima građana Republike Hrvatske. Evo hvala lijepo. Pa evo kolega zastupniče ja se baš ne bi složila sa svime što ste rekli da nije istina da se nema volje jer gdje zapravo ima volje ima i načina, a Vlada RH nudi načine za modernizaciju i za poboljšanje situacije. Nakon ovih velikih ulaganja Vlada RH i u cestovnoj infrastrukturi i u tijeku su investicije u modernizaciji cjelokupnog željezničkog sustava što će u konačnici doprinijeti ekološkom održivijem prometnom sustavu. A evo nismo danas i spomenuli da je u planu gradnja jedno kolosiječne priključne pruge na području Karlovca i Ogulina, a u drugoj fazi i obilazna pruga oko Karlovca. Evo svakako mislim da će sve to doprinijeti većem standardu i naravno to ulaganje u željeznicu i besplatni javni prijevoz za učenike dakle svakako je dobrodošla. Dakle, kakogod ja mislim da ćemo svi i ja složiti u jednome, a to je da kvaliteta, kvaliteta željezničkog prometa u RH daleko ili debelo kaska nekih 30 godina u odnosu na je li se s tim slažemo? Jesmo. U nijednom trenutku nisam izgovorio niti jedne rečenice da ne postoji trud što vam može potvrditi evo i državni tajnik ovdje. Truda ima, međutim, kad ne postoji sustavnost cijelog niza godina, kad mi u zadnjih 60 godina imamo prosječnu brzinu vlaka u Hrvatskoj koja se povećala od Sinjske rere 25 km/h onda su nam to vrlo jasni pokazatelji.

Iako se zamjenom zakona poboljšavaju prava putnika sigurno je ono što je ključno da treba razumjeti da sama regulativa neće značajno promijeniti iskustvo putovanja vlakom ako sustav željezničkog prometa ne bude što brže unaprijeđen. Hrvatska željeznica trenutno se suočava s brojim problemima koji se čine jednim od najslabijih u Europi i to smo danas mogli puno puta čuti u različitim izlaganjima i da ti problemi počinju od prespore obnove željezničke infrastrukture i neobnovljenih željezničkih kolodvora, zastarjelih vlakova i čestih kašnjenja. Jedan od glavnih uzroka lošeg stanja željezničkog prometa svakako je ta zastarjela infrastruktura. Mnogi kolodvori kao što sam rekla nisu obnovljeni dugi niz godina, pruge su u lošem stanju što ne samo da usporava vlakove već i poboljšava sigurno rizike od nesreća. Npr. prošle godine znamo podatke da su vlakovi kasnili 112 dana što iznosi 2600 sati. To jasno ukazuje da je naš sustav ulaganja u željezničku infrastrukturi svakako u krizi. Ulaganja koja se najavljuju u obnovu pruga modernizaciju i poboljšanje sigurnosnih sustava sigurno su ključna za uspostavljanje pouzdane željezničke mreže. Međutim, osim infrastrukture sigurno treba i mijenjati navike putnika. Mnogi ljudi i to smo danas čuli nažalost primorani su preferirati putovanja automobilom i to svakako doprinosi povećanju gužvi u gradskim središtima, zagađenjima, a sigurno najveći rezultat toga je ovdje u samom Zagrebu. Svakako kako bi vlak postao privlačnija opcija potrebno je uvesti brze i pouzdane linije koje pogotovo bi povezivale Grad Zagreb s okolnim gradovima unutar barem 100km. Ove linije bi bile dizajnirane tako sigurno da bi poboljšale dnevne migracije i da svi mi koji se nalazimo u okolici Zagreba ne bi morali ili ne bi trebali putovati našim automobilima. Svakako osim toga potrebno je poboljšati i samu uslugu, a to uključuje osim modernizacije pruge i vlakova osigurati informiranost kroz pravovremene obavijesti o tim kašnjenjima ili promjena o voznom redu. Iz iskustva znam da nisu dobre i pravovremene informacije. Vrijeme je da se u sve ono što mislite ulagati da se preispita način na koji se ovi ključni projekti vode i implementiraju. Potrebna je odgovorna i efikasna administracija koja će osigurati da projekti svakako budu završeni na vrijeme i u skladu s planiranim proračunom sredstvima jer prema ovim saznanjima, pogotovo ove pruge Dugo Selo vidimo da su kašnjenja stvarno velika, doduše i prevelika van roka. Unapređenje željezničkog prometa također imat će i pozitivan utjecaj svakako na okoliš kao što ste rekli. Naravno smanjit će se emisija CO2 i zagađenja zraka. Znači za poboljšanje koje ste najavili stanja željeznica u Hrvatskoj svakako je potrebno sveobuhvatno se pristupiti tom problemu, od ulaganja, promjene putničkih navika, unapređenja usluga, ekološke osviještenosti i to su sve ključni elementi koji bi mogli transformirati željeznički promet u Hrvatskoj. Ako uspije se u ovim narednim godinama ti svi problemi riješiti svakako smatram da će željeznički promet biti postati svakako privlačna i održiva opcija za sve građane i čime bi se svakako smanjila gužva u većim gradovima, a i ono što je važno očuvao bi se naš okoliš. Hvala vam. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovana kolegice, dakle infrastruktura je ogromna, a i u izrazitom lošem stanju. Pitanje je čak da li možete na svakom željezničkom kolodvoru i kupiti fizički kartu za vlak. Vratit ću se na ono što problem je, dakle problem svih Vlada otkad je samostalnosti RH, a onda i onog jednog vremena od kojega smo bježali, sustavnosti i tog vremena jer imamo danas stanje ovakvo kakvo imamo i definitivno da se svi složit možemo da željeznice i željeznički promet nije bio prioritet u bilo kojoj Vladi, dakle od naše samostalnosti. Možda bi sve, kad bih išao biti humorističan, stalo u komentar koji, kojeg mi je dala dakle kolegica Luca Gašpar Šako koja vrlo jasno kaže da ono što mi ovdje imamo vani možemo pronaći samo u muzeju,

u sramotnom stanju i izdanju. Nažalost u njega se godinama nije ulagalo, isto kao i u infrastrukturu. I da, ponekad se nažalost ne može ni kupiti tamo karta jel u većini vremena je ili zatvoren ili kasne vlakovi, tako da evo ljudi koji od tamo putuju u zadnjih godina čak imaju problema većih nego su imali prije 10-tak godina, 20 kada smo i mi svi koji smo putovali na fakultete brže i sigurnije prolazili u Zagreb. Ja se nadam, evo i iskreno vjerujem da ovih 6 milijardi eura koliko će se sad uložiti i da nova administracija će raditi sve da projekti budu u budućnosti bolji i uspješniji. **Reiner, Zahvaljujem se predsjedavajući. Kolegice, ovo pitanje odnosno repliku bih radije uputio g. državnom tajniku, ali bio sam na Odboru za financije, pa nisam uspio. Ali evo reći ću samo primjer ovog kako je predsjedavajući rekao da bi bilo dobro da se držimo teme, a tema je kako imati što zadovoljnije putnike HŽ-a i u tom smislu je na relaciji kod mene u Virovitičko-podravskoj županiji, Virovitica-Pitomača nekih 20 km obnovljena pruga, mislim da je to radila nekakva austrijska tvrtka jel naše to nisu znale napravit, mada smo nekad evo prije 60-tak godina znali raditi …/Govornik se ne razumije./… branu, ali dobro, ali ono što hoću skrenuti pozornost, dakle na relaciji od 20 km u zadnjih mjesec dana imali su nekakve probleme mada je pruga kažem obnovljena, modernizirana, zamjenski se išlo mini busom koji vozi 10-12 putnika i putuje od Pitomače do Virovitice 50 minuta, 10 putnika 50 minuta na 20 km. Dobro, kolega replika nije baš kod mene, al mogu vam odgovoriti evo situaciju kod nas u Krapinsko-zagorskoj županiji. Također zbog obnove pruge, to je ono što sam rekla da se produljio put nekim putnicima jel obnavljala se pruga do Zaboka, dalje se moralo ići autobusima kad se, kada, kada se je to radilo. Međutim ono što je definitivno kada se do jednog grada obnovi pruga, željela bi to reć, a ostala ostaje pruga zastarjela onda definitivno dolazi do većih problema i kašnjenja jel putnici starom željezničkom prugom moraju doć do slijedećeg mjesta, presjedati, čekati vlak i to onda sve otežava evo dolazak u Zagreb, tako da nekad se putovalo vlakom sat i 20 minuta iz mog grada, a sada vam je to preko dva sata, pa je vjerojatno slično i kod ovoga kašnjenja 50 minuta. Poštovana zastupnica Sokolić. HŽ – Infrastruktura snosi ogromnu odgovornost za kašnjenje u mnogim projektima. Spomenut ću još jedanput projekt odnosno prugu Dugo Selo-Križevci, što mislite hoće li HŽ-Infrastruktura biti u stanju odnosno moći ubrzati taj projekt i dovršiti ga u predviđenim okvirima i vremenskim i financijskim? Pa sada kada bi to odgovorila onda prema, bojim se da prema dosadašnjim pokazateljima nažalost to baš neće biti tolko jednostavno, kao što ste rekli primjer Dugog Sela – Križevci koji je počeo 2016.g. u 2023. još nije završen. I govorila sam u svojem govoru, jedini način za to je da se odgovorna i efikasna administracija koja će konačno voditi i ubrzati te sve projekte i da se točno zna zbog čega dolazi do takvih zastoja i da se određeni projekt radi van svakih rokova. Evo, ja nemam prevelika nadanja, ali danas kolko smo ovdje čuli, evo pa živi bili, pa vidjeli ovih narednih godina ulaganja u željezničku infrastrukturu. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad će govorit poštovani zastupnik Ivan Dabo, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici, uvaženi predlagatelji. Podržao bi ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštita prava putnika u željezničkom prije…, prometu, čemu sam dao potporu i na matičnom odboru. Danas raspravljamo o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu. Ovaj prijedlog donosi ključne promjene koje su nužne za daljnji razvoj našeg željezničkog sustava s posebnim naglaskom na usklađivanje s pravom, s pravnom stečevinom EU, čime ćemo našim građanima osigurati ista prava koji uživaju putnici u ostalim zemljama članicama. Željeznički promet ima ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i smanjenje emisije stakleničkih plinova koje je EU postavila u sklopu Europskog zelenog plana. Kao jedan od ekoloških najprihvatljivijih oblika prijevoza željeznice pridonose smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima te osiguravaju ekološki održivu mobilnost ljudi i roba. Razvoj i modernizacija željezničke infrastrukture omogućuju bolju povezanost gradova i regija unutar država članica smanjujući prometno opterećenje na cestama i u zračnim lukama te osiguravajući sigurniji i pouzdaniji oblik prijevoza. U Hrvatskoj je prepoznata potreba za razvojem ovog ekološki prihvatljivog oblika prometa, a kroz ovaj zakon postavljaju se temelji za budući razvoj modernog željezničkog sustava. Nakon desetljeća značajnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu sada su u tijeku investicije usmjerene na modernizaciju željeznica. Ova ulaganja ne samo da će poboljšati prometnu povezanost već će i pridonijeti stvaranju ekološki održivijeg prometnog sustava što je jedan od ključnih ciljeva našeg gospodarstva i društva u cjelini.

Predložene izmjene i zakona usklađuju naše zakonodavstvo sa Uredbom EU, Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu koja je stupila na snagu 7. lipnja 2023.g.. Našim građanima kao korisnicima željezničkog prijevoza pružit će se veća pravo i zaštita što će osigurati jednakost u kvaliteti usluga s putnicima diljem EU. Ovaj Ovaj prijedlog zakona donosi nekoliko ključnih novosti proširenje prava putnika, osiguravamo bolju dostupnost usluga osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću te proširujemo pravo na prijevoz bicikala. Time želimo poticati ekološki osviještena putovanja posebice u kombinaciji sa turizmom i svakodnevnom mobilnošću. Promocija jedinstvenih prijevoznih karata ova mjera pojednostavljuje integraciju željezničkog prijevoza s drugim oblicima javnog prijevoza čime se olakšava putovanje unutar zemlje i izvan nje omogućujući građanima jednostavnije korištenje više usluga u jednom prijevoznom sustavu tj. paketu. Prekršajne odredbe u skladu sa uredbom predložene su kaznene mjere za nepoštivanje obveza prema putnicima, a iznosi kazni prilagođeni su novoj valuti euru. Donošenjem ovog zakona stvaramo sustav koji će usklađen s europskim normama i dodatno povećavamo odgovornost željezničkih prijevoznika i upravitelja kolodvora. Putnici će imati sigurnost i pravovremeno informiranje o kašnjenjima, otkazivanjem usluga kao i o naknadama u slučaju neispunjavanja obveza. Također donošenjem ovog zakona osigurat ćemo će se značajne pomake u razvoju našeg željezničkog sustava što je ključno za jačanje ekološki prihvatljivog prijevoza i poboljšanje kvalitete usluga za sve građane. Time se ne usklađujemo samo sa europskim normama već gradimo održiviji i kvalitetniji prometni sustav. Putnicima se jamči veća zaštita i bolja usluga dok u isto vrijeme potičemo gospodarski rast kroz kroz modernizaciju infrastrukture. Ovaj zakon predstavlja važan korak u smjeru razvoja prometne mreže koja će biti pouzdana, sigurna i ekološki osviještena. Kažu napokon. Smatram da ništa nije jače od ideje čije je vrijeme došlo, tome se veselim kao i većina građana Hrvatske. Zahvaljujem. ima repliku. **Vukušić, Mate (SDP)** Zahvaljujem g. predsjedavajući. Sad kad se državni tajnik vratio pa da čuje ovaj slučaj iz Pitomače, ali bi uputio repliku kolegi Dabi, rekli ste da je ovo pročitali ste vi to odlično ovoga što ste napisali da se radi o usklađenju sa pravilnicima EU, da se nastoji poboljšati i olakšati putovanje putnicima unutar i izvan Hrvatske. Ali ponovit ću da li mislite kolega Dabo da to nešto znači putnicima iz onog što sam spominjao mini busa od Pitomače do Virovitice 20km 50 minuta, 20km 50 minuta. Radi se o autobusu o mini busu, ali radi se o željeznicama naravno, to je firma koja je radila uslugu HŽ-u za prijevoz kada je došlo do nekakvih zastoja na relacija koja je modernizirana prije godinu dana ili nešto malo više. Hvala. predsjedavajući. Smatram da ste u pravu i da vjerojatno će HŽ na osnovu i ovog vašeg izlaganja naći bolju paletu i bolju kvalitetu usluge. Ja nažalost moram konstatirati da živim na otoku di nema željeznice i željezničkog sustava, al sam se veselio cestovnoj infrastrukturi i veselim se ovom vidu prometa željezničkog. Vidite, 1910. na otoku Pagu bila je željeznica između Kolana i Novalje, ali u funkciji eksploatacije mineralne sirovine boksita, a Novalja je bila luka isporučitelj. Podržavam sve napore i vjerujem da će se u tome uspjeti. Zahvaljujem. Evo poštovani g. Dabo samo kratko i uistinu bez nekakve zle namjere budući da ste rekli da je ovaj zakon nekakav bitan korak u smjeru poboljšanja stanja na željeznicama. Ovaj zakon je zapravo prijenos direktive odnosno uredbe europske koja je samim činom donošenja već stupila na snagu i njene ključne sastavnice već su u primjeni u Hrvatskoj neko vrijeme. Ovaj zakon je samo transponiranje te direktive. Evo hvala. **Dabo, Ivan (HDZ)** Pa da li smatrate da moja potpora ovom prijedlogu izmjena zakona u svezi poboljšanja je nešto loše? Ako je već ovo implementirano vjerujem da će ove izmjene i dopune još unaprijediti željeznički sustav i ovu paletu konzumiranja usluga naših građana kada je u pitanju hrvatska željeznica. Sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Zoran Gregurović. Izvolite. poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima danas smo ovdje govorili o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, međutim u raspravi smo govorili o svemu, o stanju u željeznici, a najmanje o tome što je danas tema dnevnog reda. Kolega Dabo je više-manje rekao ono što sam i ja mislio reći, pa se neću previše ponavljati. početkom rujna Vlada je usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona, dakle i uputila ga u Hrvatski sabor na prvo čitanje. Što se tiče ovih izmjena, kao što smo i čuli predložene su upravo zbog stupanja na snagu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu čime će se značajno povećati prava prava putnika posebno u pogledu putnika sa invaliditetom kao i olakšavanja prijevoza bicikala, popularizacije jedinstvenih prijevoznih karata Također, predložene izmjene i dopune u najvećem svojem dijelu odnose se na prekršajne odredbe obzirom na to da su države članice dužne propisati sankcije za neprovođenje odredbi Isto tako, brisane su odredbe koje se odnose na pritužbe putnika, jer je postupak pritužbe u potpunosti pokriven uredbom. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati ove izmjene zakona, a što se tiče svega onoga o čemu smo danas ovdje pričali sigurno da se dogodila, jedna, da su se dogodila vrlo značajna ulaganja u cestovnu infrastrukturu kako autoceste, tako i niz državnih cesti, da se i dalje ulaže u to. Ali ono što je još važnije u vremenima koja su pred nama i da slijedimo primjere koje možemo vidjeti u razvijenim europskim državama da će se značajna ulaganja dogoditi u željezničku infrastrukturu prvenstveno na onim glavnim pravcima, ali naravno i na lokalnim prugama, jer činjenica je i ono što je danas ovdje istaknuto da se godinama nije ulagalo u željezničku infrastrukturu pogotovo u ovu na lokalnoj razini. Puno toga je rečeno, puno toga smo čuli. Ja moram priznati da evo i kroz ovo što smo imali rekonstrukciju pruge prema Krapini imali smo izvrsnu suradnju i sa HŽ Infrastrukturom i HŽ Putničkim prijevozom. Uistinu čuju mišljenja koja dolaze s terena i ono što je najvažnije svakako je prilagoditi vozni red putnicima da bi se naši sugrađani vratili opet na vlak. Vidi se već sad značajan iskorak u rekonstrukciji pruga, ali i u nabavi novih kompozicija. Ono što bih posebno želio istaknuti, žao mi je što kolegice Pentek nije sad ovdje u sabornici. Puno je govorila o tome kako nešto nije dobro. Ja bih joj samo poručio da prvo treba krenuti od sebe i svojeg dvorišta. Dakle, govori o tome, dakle da ona putuje, da iz njezinog grada se dugo putuje prema Zagrebu vlakom, da ne može se doći. Ja bih joj poručio da prvo krene, dakle jer mnogi koji idu u Zlatar uopće ne mogu doći do Zlatara zbog radova koji se rade na cestama koje vode prema Zlataru pa ljudi kasne na posao, kasne u školu i slično. I sigurno da je onda tu trebala, dakle napraviti kao gradonačelnica napor i da taj dio se uskladi, jer lako je govoriti o drugima, ali treba ponekad krenuti od sebe. A isto tako što se tiče HZZO-a da, čitali smo o tome u medijima. U svakom slučaju što se tiče željeznice u vremenima pred nama očekujemo i brže željeznice i pouzdanije, ali i brojne bolje linije. Hvala i evo kao što sam rekao Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj zakon. U ime Kluba zastupnika Možemo završno će govoriti poštovana zastupnica Jelena Miloš. Izvolite. Dobar dan. Evo poštovane kolegice i kolege ja bih još jednom završno o ovoj temi i da se možda vratimo na samu uredbu, odnosno izmjene i dopune ovog zakona. Dakle, uredba je već neko vrijeme kao što sam rekla na snazi, ona je stupila na snagu, ona je u primjeni i mi je zapravo samo transponiramo neke izmjene ovom prilikom u zakonodavstvo. Ona je u primjeni već u Republici Hrvatskoj neko vrijeme, ona je u namjeri dobra, međutim u praksi od nje baš i nema puno koristi za hrvatske građane. Što se tiče dijela kašnjenja vlakova pogotovo je sa sobom nosi niz ograničenja koje smo mi unijeli u zakonodavstvo i koji su recimo vezani uz isplate naknada. primjerice naknada se priznaje samo za karte koje su skuplje od 4 eura i kašnjenje od sata do dva sata refundira se u iznosu od 25% karte, a onda iznad 2 sata se refundira u iznosu od 50% karte. To u pravilu ne znači ništa za većinu putnika koji svakodnevno idu u školu jer ti vlakovi obično kasne, to su kraće relacije i kasne obično pola sata do sat vremena, znači dovoljno da vas izludi, da vam upropasti dan, a nedovoljno da dobijete zapravo bilo kakvu naknadu. Za one koji imaju pravo na naknadu, mnogima se ne da čekati u redu da dobiju nekih bijednih 25% povrata povrata za kartu i brojke govore u prilog ovoj tezi koju sad tu iznosim. Naime, prošle godine prije, po ovoj uredbi, vlakovi su kasnili 112 dana ili 2600 sati, a naknadu je dobilo samo 200 putnika i to samo ukupno 1787 eura. Dakle to je uistinu jedna smiješna cifra i svakako nije poticaj nekakav, ogromnoj firmi kao što su HŽ da tu nešto promijene. Međutim, čak i kad bi htjele nešto promijeniti, ono što je bitnije je da kašnjenja nisu i ne mogu se riješiti kaznama u HŽ-u i neće HŽ sad voziti brže jer je netko propisao kazne. HŽ vozi sve sporije jer su pruge stare i neobnovljene. Imamo konstantni pad brzine jer su nam pruge u katastrofalno lošem stanju i to je pravi razlog kašnjenja i to kašnjenje se neće zaustaviti dok se jednostavno ne obnove pruge. Evo, uzmimo primjer, da to ilustriram, primjer Dugo Selo-Novska. Ta pruga je projektirana da zapravo vlakovi mogu voziti 160 km/h, ali džabe kad pruga nije obnovljena pa se najvećim dijelom vozi između 40 i 60, a 160 se vozi samo između Novske i Okučana. Evo, to je taj temeljni, to je taj temeljni problem i zato nikakve kazne neće riješiti kašnjenje vlakova Inače sam se i u europskoj kampanji, kad sam mogla, vozila željeznicama i dobro sam to iskusila i na svojoj koži, na svakoj, na svakom putovanju je vlak kasnio, vožnja je bila toliko spora, da imala sam dojam da bi negdje brže došla biciklom, ali naravno, bilo je i relacija na dijelovima nešto obnovljenih pruga kada je bilo to, naravno, brže. Ja sam se iz Zagreba iz Osijeka tada, recimo, vozila, preko 8 sati, promijenila sam 2 vagona i jedan autobus i onda kad sam došla bi trebala tražit refundaciju za 25% od troškova te karte, mislim naravno da mi to nije palo na pamet. I ono što je problem je koliko sporo ide ta obnova pruga. Znači u posljednjih 10 godina obnavljamo 44 km pruge i po toj logici će nam trebati, šta, jedno stoljeće da obnovimo cijelu prugu. Ja pozdravljam, iskreno pozdravljam, ako su istinu ove namjere točne, da će se se sad dogoditi značajna ekspanzija i ulaganja u željeznice, međutim, dozvolite mi i dozu skepse budući da, kao što sam rekla nam je trebalo i treba nam 8 godina da obnovimo 38 km 38 km pruge. I u tom smislu, ono što je u ovoj raspravi vidljivo i što sam rekla da je po meni zabrinjavajuće je da mi zaista nemamo adekvatno riješen javni prijevoz za naše građane van velikih gradskih središta. Imamo vlakove koji kasne s jedne strane, imamo autobuse u koncesijama koji uvijek ne održavaju redovito linije i imamo situaciju da ljudi svakodnevno doslovno imaju problem doći do svog posla i škole. I evo, drago mi je da smo o ovome barem i danas raspravljali. Hvala vam. poštovani državni tajnik Žarko Tušek, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici u HS-u, evo ovih nekoliko riječi još završno u ime predlagatelja. Slušajući vašu raspravu, uistinu još jedanput ću podvući da sam uistinu primijetio i osjetio visoku razinu senzibiliteta svih političkih stranaka, svih kolegica i kolega zastupnika za projekte modernizacije i revitalizacije hrvatske željeznice u cijelosti, za njezino vraćanje i implementaciju u punini u društveni život, u socijalni život, u socijalne, u ekonomske tokove u RH i to me uistinu veseli. U takvom jednom okruženju, ako će tako biti i dalje, uistinu sam siguran da je u potpunosti moguće realizirati ambicije koje smo si stavili ispred sebe i u partnerstvu sa svim dijalogima u našim, našem društvu, našoj zajednici, pa i uz neke inpute parlamentarne manjine, možda neke projekte staviti u veću razinu, ja bih to rekao, dinamike i ponuditi neka rješenja. Ako postoje dodatna, da se ti projekti bolje realiziraju. Teško je govoriti o prioritetima, kolegice i kolege, uistinu je teško jer sve su prioriteti. Tamo 2000-ih godina kada smo gradili hrvatske autoceste, ja mislim da nitko normalan nije rekao da one nisu tada bile prioritet. Da sa jednakim ponosom nismo trasili trasili trasu prema Dalmaciji, bušili Sv. Rok, Veliku Kapelu, da isti nije prioritet bila bina Istra, druga cijev tunela Učke, Zagorju, autocesta Zagreb-Macelj, Slavnoniji Slavonika, teško je govoriti da prioritet nisu bile naše zračne luke koje smo obnovili nove, moderne, velike, teško je govoriti da nije prioritet nabavka nove flote za Croatia Airlines, a da ne govorimo o drugim segmentima našeg društva, teško je govoriti da prioritet nisu vrtići, nove škole, novi društveni domovi, kulturni centri, obnova kulturne infrastrukture, svakodnevne infrastrukture, obnova od potresa, kolegice i kolege, sve su to izazovi koji su iza nas i sve su to prioriteti ove zajednice i ovog društva u cijelosti. I svaki sa svog aspekta posla, rada, nekakvih osobnih i profesionalnih interesa i afiniteta nameće svoje prioritete. Realno je, uistinu realno za reći da novaca za ovo što se sada radi u hrvatskoj željeznici u vremenima i godinama koje su iza nas u onoj mjeri u kojoj je bilo potrebno, nije bilo. To je jednostavno realno za reći. Činjenica da danas taj novac postoji, činjenica je da on osiguran, činjenica je da neki projekti nemaju dinamiku, ja se s time slažem, kako bi trebali imati, ali također je i činjenica da se čini sve kako bi se u godinama koje su ispred nas uistinu taj prioritet, a to je reforma Hrvatskih željeznica, našeg željezničkog sektora, naše kompletne infrastrukture kako sa pozicije trasa, kako sa pozicije kolodvora, tako sa pozicije modernizacije hrvatskog željezničkog voznog parka stavilo u funkciju kakva je dostatna jedne normalne, civilizirane, uljuđene i ekonomski stabilne ja bih rekao i moćne države kao što je to Hrvatska prema našim pokazateljima koje generalno kao ekonomija imamo. Naši projekti koji su sada aktivni su projekti koji će obilježiti vrijeme koje je ispred nas. Vama kolegice i kolege zastupnici u Hrvatskom saboru evo najavljujemo da ide uskoro javni poziv za dionicu Hrvatski Leskovac – Karlovac. To je projekat vrijednosti gotovo 300 milijuna eura, da u narednih nekoliko mjeseci ide javni poziv za dionicu Dugo – Selo – Novska deseti koridor, projekat vrijedan više od 600 milijuna eura i da ćemo u narednih evo ja bih to rekao nekoliko mjeseci možete nas pratiti, ja sam uvjeren da će tako biti jer imam adekvatne i realne parametre raspisati natječaj za nabavku još nekih 15, 15-tak vlakova ukupne vrijednosti oko 120 milijuna eura. To je u ovom trenutku i realna dinamika koja se može provoditi, jer možemo mi raspisati natječaj za 300 vlakova, niti ih ima tko proizvesti, niti ih možemo u realnoj dinamici osigurati jer nije kupnja vlaka isto kao što je to kupnja automobila ili neke druge stvari. Dinamika je tih proizvođača, ljudi koji te poslove mogu raditi, a bogu Hvala u Hrvatskoj postoji konzorcij koji imaju i tehnologiju i pamet je nešto drugačije od onoga što bismo eventualno mi na neki način sebi zamisliti i želili. Kada govorimo o tim projektima samo još jedna stvar, da imate samo osjećaj o čemu se uistinu ovdje radi. Kada samo remontirate prugu na dionici od 50-tak, 60-tak kilometara, samo remont pruge, znači njezino vraćanje u prvobitno stanje onako kako je ona nekad bila ti su vam iznosi negdje otprilike oko 50 do 60 milijuna eura. Samo jedan remont pruge nekih 40 do 50 km. Kada gledate dionicu koja se gradi danas od Križevaca prema Koprivnici, prema mađarskoj granici to je otprilike koliko? Pedesetak, šezdesetak kilometara. elektrifikacije normalno dvije trake 160 km/h vrijedan 300 milijuna eura. Otprilike kao što je to jedan Pelješki most. Projekti u hrvatskoj željeznici i željezničkom sektoru nisu kao neki drugi projekti. Zahtijevaju prije svega puno, puno više novaca nego bilo što drugo. Zahtijevaju drugačije poznavanje materija, drugačije projektante, inženjere, struku, nešto potpuno drugačije i nešto što na neki način se još i hrvatsko gospodarsko, hrvatski građevinski sektor, hrvatski projektanti i svi ljudi koji sudjeluju u tome na neki način se suočavaju sa ja bih rekao tim izazovom trenutka u kojima se svi danas u ovom trenutku nalazimo, tako da ih treba opservirati i ocjenjivati na drugačiji način. Ali naravno to ne znači da nekad ne smije, ne treba i ne mora biti brža i ona to uistinu mora biti. Evo ja sam uvjeren da ta riječ renesansa nije nikakva floskula, da vas uvjeravam da je apsolutni prioritet ove administracije aktualnog ministarstva, aktualne Vlade. U ovom ciklusu kada govorimo o prometnoj infrastrukturi Hrvatska željeznica da će to biti prioritet narednih 4, 8 i 12 godina. Uvjeren sam tko god imao priliku obnašati vlast ovdje u Republici Hrvatskoj da su zdravi temelji postavljeni, da je novac osiguran i da ćemo u interesu svih nas te projekte na jedan zdrav, kvalitetan i najbrži mogući način realizirati kako bismo željeznicu vratili u one društvene tokove gdje ona mora biti i kako bismo Hrvatsku približili standardu modernih europskih ekonomija. Još samo jedna digresija ako dozvolite, jedna riječ samo. Ovdje se govorilo i o super brzoj željeznici. Vi morate biti svjesni koje dionice u Europi takva željeznica pokriva. Ako je 300 milijuna eura projekat za 50 km željeznice, 2 trase struja i 160 km/h super brza željeznica na toj dionici ako bi pokazivala ikakvu isplativost morala bi povezivati velike urbane konglomeracije i ta bi dionica koštala još barem tri puta toliko. To je njezina cijena na svjetskom tržištu i morate biti svjesni da se ona ne može graditi i implementirati u one trase gdje se provodi cargo promet, da su to dionice koje su u potpunosti posebne i odvojene od dionica željeznice gdje se vozi i putnički i cargo teretni promet. Tako da moramo biti realni, moramo malo pogledati u okruženje. Toga nema niti u Sloveniji, toga nema niti u Austriji, toga nema niti u Mađarskoj, nema to s razlogom. Ali to ne znači da hrvatsku željeznicu pogotovo međunarodne i velike koridore u Hrvatskoj ne treba vratiti na onu zdravu dinamiku brzine, a to je barem 160 km/h kako kako bi ona bila u funkciji hrvatskog društva, hrvatskih putnika, naših mladih, naših umirovljenika i naravno našeg teretnog prometa i svega onoga što prolazi kroz Hrvatsku koja je eto sjecište niza međunarodnih koridora. I imamo tu privilegiju da smo na neki način tranzitno cargo središte ovog dijela Europe. Eto. Ako treba još šta pojasniti možemo pojasniti. Stojimo vam stvarno svima na dispoziciji. Još jedanput se u ime nas kao ministarstva i u svoje osobno ime zahvaljujem na vašoj diskusiji Hvala lijepo. Svako dobro. Živjeli! u 9,30 i imat ćemo prvo Prijedlog zakona o provedbi Uredbe EU 2023/1542 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2023. o baterijama i otpadnim baterijama, izmjeni Direktive 2008/98 EZ i Uredbe EU 2019./1020 te izvan snage Direktive 2006./66/EZ prvo pitanje, P.Z.E. br. 47. Želim vam ugodan ostatak poslijepodneva!